interpelacija ena sama laž in en sam konstrukt. Ampak se bo treba, kolegi in kolegice, zagovorniki ministra, malo bolj potruditi. to pa res ni kakšno zanikanje dejstev, ki so zapisana v tej interpelaciji. Je pa res, da pa počasi postaja konstrukt ta famozna izjava okrog glupih davkov. Ker zdaj smo pa že toliko verzij slišali, od začetka pa že danes tudi, da pa že ni več jasno. Potem ko je minister Vizjak nekoč že povedal, da gre za avtentično izjavo, da gre za avtentične posnetke, pa danes spet, če sem ga jaz prav razumel, govori malo drugače. Iz tega, kar je povedal, bi sklepal – pa boste, minister, me popravili, če sem, morda sem pa narobe razumel –, da ni bilo torej v istem pogovoru izrečeno: davke boš plačal, škoda, to je glupo. Iz tega bi sklepal, da je to morda bilo celo na treh različnih dogodkih. Ste enkrat rekli – davke boš plačal, pa nekje drugje – škoda, potem pa tam – je pa še glupo. In to utemeljujete s tem, da je nek tonski mojster, nek tonski mojster je to ugotovil. Nek tonski mojster, ki je menda celo slišal nekje vmes med temi tremi besedami ptičje petje; pa je šlo za žvenketanje kozarcev. Ne gre tako. Veste, dokazovanje avtentičnosti ni prepuščeno nekemu tonskemu mojstru, ki ima, ne vem, malo boljšo opremo. To lahko stori in o tem lahko sodi samo sodno pooblaščen strokovnjak. In sodno pooblaščen strokovnjak, to ste pa lahko večkrat slišali, je potrdil avtentičnost tega posnetka.

Upam, da ne tudi še posamezne besede. Če ne bi bilo avtentično, zakaj bi po tej izjavi šel predsednik Vlade preverjat, kako je s plačevanjem davkov? Predsednik Vlade je po tistem, ko ste vi povedali, da je to avtentično, šel preverjat, kako je s plačevanjem davkov, in je ugotovil, da plačevanje davkov zaradi vaše izjave ni upadlo. Komu zdaj verjeti? Me pa še nekaj zanima v zvezi s tem, zdaj preskočim na vašo borbo za ohranitev javnega interesa v zadevi Terme Čatež. Vi nam tu skušate nekako pripopati, da je interpelacija nastala na podlagi delovanja tajkuna Petana. Ne vem, od kod vam to, ker ta interpelacija, sprožilec za to interpelacijo pa veste, da ima več točk, niso samo Terme Čatež. Sprožilec je bilo prav tajkunsko, pajdaško mešetarjenje vas in tega tajkuna Petana. Tajkunsko, pajdaško mešetarjenje. Iz tega ne izhaja popolnoma nobena oblika borbe za ohranitev državnega interesa. Kje je rezultat borbe za ohranitev državnega interesa? To me zanima. Ker če ste se tako borili, ste se presneto slabo borili. Borili ste se pa tako, seveda, da sta se pod mizo dogovarjala. Zunaj je tekel strašen boj proti tajkunom na vseh frontah, vidva sta se pa dogovarjala, dogovarjala pod mizo, ampak vas je Petan okrog prinesel. Vi ste nekje rekli, če je to vaša izjava – da

to jadikovanje, da so Terme Čatež skopale 100-milijonsko luknjo oziroma 100-milijonsko škodo v državnem premoženju? Zakaj ste potemtakem to dovolili? Zakaj ste dovolili, da je država lastniško obtičala v Termah Čatež? mora biti odgovoren za to, da je lastniško obtičala tam in smo na ta način izgubili blizu 40 milijonov, če je zdaj vrednost nič. Ali je 5 milijonov, jaz ne vem, koliko je zdaj ta delež vreden. Vi pravite nič, jaz sem nekje prebral, da 5 milijonov. milijonov. Lahko pa bi v tistih časih izšli iz tega s prodajo tega premoženja za več kot 40 milijonov. To je ta boj za državni interes. In danes pravite, kako so Terme Čatež neverjetno slaba družba. To jaz verjamem. Na drugi strani pa postavljate za vzor Terme Olimia, ki prosperirajo, so rastoča družba, cvetoča družba. Ampak leta 2007 – pa še dobro, da niste tega storili, potem o Termah Olimia ne bi mogli tako govoriti – sta se pa med drugim s Petanom pogovarjala

če ste rekli, boste povedali. Drugo pa je, ko kupuješ Olimio. »Tu lahko pomagamo, midva se lahko zmeniva zdaj, Bojan, kako bomo naredili. Lahko so Olimie tukaj, lahko so Olimie tam, pri cerkvi.« Potem ste pa še nekaj zakleli zraven, pa tega ne bom na glas povedal. To je bil torej ta boj za državni interes, iz katerega smo izšli s tem, da je država izgubila blizu 40 milijonov. Tako ste se vi, minister, dogovarjali, dogovorili in to je rezultat tega. Torej je bilo to vaše mešetarjenje s tajkunom Petanom absolutno škodljivo in ne prikazovati zdaj kar naenkrat sebe kot velikega borca, če je rezultat popolnoma drugačen, v celem tem procesu ste pa ves čas sodelovali. Kar zadeva še referendum o Zakonu o vodah, o katerem je bilo spet toliko neresnic nasejanih s strani zagovornikov ministra, da je vendarle treba odreagirati. Vsi skupaj natančno vemo, zakaj so bili ljudje na referendumu proti temu zakonu, zato ne zavajajte. Če je tam in tam kdo po neumnosti napisal, da bodo vodni viri privatizirani in kdo ve, kaj še vse, je to pač napisal po neumnosti, saj je tudi kakšen zagovornik govoril velike neumnosti, kar zadeva ta zakon in posledično referendum. Ampak veste, šlo je izključno za to, da ljudje niso zaupali, niso zaupali tej vladajoči politiki. Kaj je zadaj, to je bilo vprašanje. Kaj je zadaj? In kaj pa je zadaj, pred kom je bil ta strah? Pred politiko. Ker če vi zapišete, da je varovalka za to, da se neka obala zunaj naseljenega območja ne bo pozidala, Direkcija za vode, v situaciji, ko je ta oblast obvladala praktično vse sisteme in podsisteme v tej državi, me ne boste nikoli prepričali, da politika na to Direkcijo za vode ne more vplivati in da marsikakšno vodno dovoljenje lahko pride tudi zaradi političnega pritiska. To je bil glavni strah ljudi, da so glasovali proti temu. Zato ste vi, minister, takrat pravilno ugotovili – tisti večer oziroma na volišču ste to rekli – da bo glas proti glas proti vladi. In to se je res zgodilo. Zaradi popolnega nezaupanja ljudi v to vlado, v to vladajočo politiko, zato se je to zgodilo. Pa da se ne bi še na dolgo utrujali okrog tega, kdo je bil zaveden – nihče ni bil zaveden. Nihče ni bil zaveden. Tistih 100 tisoč, ki jih omenja minister, ki so bili za, pač zaupa tej vladi. Ampak potem jih je bilo pa blizu 700 tisoč takih, ki ji pač ne. In to je vsa resnica tega referenduma. Iskati ministre za nazaj, ne vem, za koliko nazaj, zakaj niso odstopali zaradi referenduma – jaz ne vem, zakaj. Tudi ne vem, zakaj jih nihče k temu ni pozval, ampak malo je referendumov v zgodovini te države, kjer bi minister tako grdo izgubil, ker bi minister pravzaprav ostal brez podpore celo v lastnih vrstah. Sam se je nekaj trudil okrog tega, da bi ljudi prepričal, nobene prave podpore pravzaprav ni imel. Tudi to se je videlo na daleč in na koncu je bil rezultat, kakršen je bil. bil. Še glede ravnanja z odpadno embalažo. Vi, minister, že lahko trdite, da podjetje Slopak pa že ne bo imelo nič s tem. Ne vem, tu je več teh podjetij, ali so vsa ta podjetja, minister, smetarska mafija ali kakšno od teh podjetij ni znotraj te združbe, ki ji pravite smetarska mafija. No, saj zdaj me ne sliši. Ali je podjetje Slopak del te smetarske mafije ali ni del? Glede na to, da podjetje Slopak obvladuje stranka SDS in da je bilo, zanimivo, od vseh podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo embalaže,

če je podatek točen. Bo minister povedal, morda pa ni. To sem vas vprašal: ali so vsa ta podjetja združba, ki jo imenujete smetarska mafija, ali je katero izmed njih izvzeto iz tega? Pravite tudi, da so vsa z levega političnega pola, to sem si zapisal. Tu je tudi eno avstrijsko podjetje. Je tudi to levo? Boste pojasnil. Slopak, ki ga obvladuje SDS,

kratko, od konca naprej. Kar se tiče nasprotovanju ureditve v Zakonu o varstvu okolja glede odpadkov, lobirali zgolj nekateri gospodarski subjekti, ne vsi. Nekateri so se obračal tudi na vas, to dobro veste, jaz tudi vem poslanci veste, kdo je lobiral pri vas in želel razgovore, in boste lahko samo ugotovili, na kateri pol kdo sodi. Jaz nisem ugotavljal ne pola ne nič, rekel sem samo, da so bili lobistični pritiski in da razumem, da marsikateremu ustreza, da se napaja iz več virov za isto stvar. Kar se tiče lepljenke. Ne vem, spoštovani gospod poslanec, verjamem, da znate brati in da ste tudi poslušali, jaz sem že trikrat to razložil, še zdaj se sprenevedate, kot da nisem nič povedal, in bom še enkrat povedal. In to zadnjič. Ali pa verjetno ne.

letošnjega leta ob 22. uri in 10 minut in to je bila lepljenka. 18. oktober, prva objava, lepljenka. To je dokazal tudi tonski strokovnjak gospod Krapša, ki mu je ista televizija, potem ko sem jaz dvomil v avtentičnost, poslala ta prispevek, in POP TV ni želel objaviti, da gre za lepljenko, ampak je to objavil Siol, ki je prav tako dobil to mnenje tonskega strokovnjaka. Nobena strokovna analiza ni tega ovrgla. Torej, posnetek, objavljen 18. 10. na 24UR ZVEČER, je lepljenka štirih posnetkov, iz katerih se ne da ugotoviti, kaj sva se pogovarjala, ker lahko z lepljenko različnih – kako bi rekel? – posnetkov dosežete čisto drug namen, kot je bil dejansko v spontanem pogovoru. Jaz sem novinarja POP TV prosil, naj zaradi korektnosti objavijo celoten posnetek, uro in še nekaj traja. Ne, niso želeli. Niso želeli nikoli objaviti, kaj sva se dejansko pogovarjala z gospodom, ampak so želeli z lepljenko zmanipulirati vas in občinstvo oziroma poslušalce in gledalce televizije. Potem sta bila objavljena še dva prispevka na to isto temo, in sicer 3. novembra in 8. novembra. 3. 11. je bil objavljen nekoliko daljši prispevek pogovora, za katerega sem rekel, da ni lepljenka,

za kar sem se opravičil. Še enkrat vam povem, midva z gospodom Petanom se nisva nič dogovarjala. Jaz sem ga želel prepričati, da ne naredi sovražnega prevzema, škodljivega prevzema Term Čatež. Res je, prav imate, nisem ga uspel prepričati, ker so mu asistirali njegovi pajdaši iz Nove Ljubljanske banke, takrat državne banke, gospod Kramar in Matej Narat, ker so mu prodali deleže pod mizo na netransparenten način. Tega nihče danes ne sprašuje nikogar v tej državni banki. Prodali so mu ključni delež, ki je bil prej v državni lasti. Nato so mu prodali in je pristal na tako imenovani tajkunski Factor banki in kasneje Erste Bank in leta 2009 v skupini DZS. To je bilo takrat kriminalno dejanje. Spoštovani gospod Medved, jaz imam tukaj klipinge iz leta 2007: »Dogodki s Termami Čatež so kriminal, tako pravi minister Andrej Vizjak, ki je besen na poskuse lastninskih sprememb v tej družbi,« / pokaže predmet/, koliko je tega. Takrat sem odreagiral s pritiski tudi na inštitucije nadzora, tudi na ostale deležnike, ki bi to lahko preprečili, pa niso preprečili.

iz različnih obdobij, iz različnih krajev zlepljeno »davke boš plačal«, »škoda«, »to je glupo«? Samo to me zanima. Se pravi, to ni bilo v enem pogovoru, ampak je iz več pogovorov zlepljeno skupaj? Če prav razumem? Kar zadeva ugotavljanje, pravite, da vi niste ugotavljali pri tej smetarski mafiji, za kateri pol gre, na kateri pol sodijo. Ja, tukaj ste rekli nekaj ur nazaj: »Ta podjetja sodijo v levi politični pol.« Tako ste rekli. Seveda sem si zapisal pa še magnetogram bomo lahko pogledali. Torej ste ugotavljali. Torej ste ugotavljali. Na kakšen način se pravzaprav to sploh da ugotoviti, jaz ne vem. To znate vi z dolgoletnimi izkušnjami, kako potem podjetje uvrstiš na en ali pa drugi pol.

Hvala lepa, podpredsednik. Lep pozdrav vsem! Spoštovani minister! Začela bom z vašo uvodno trditvijo oziroma z vašim uvodom, ki ste ga imeli še v dopoldanskih urah. Neka izjava me je zelo impresionirala v negativnem smislu, če se lahko tako izrazim, kaže namreč na vašo dualnost, kar se tiče vašega vrednostnega sistema. Rekli ste, imam tukaj že magnetogram, da je prav neverjetno, naravnost neverjetno, da so se že začeli neki sodni postopki, govorili ste o gospodu Petanu, se tem ljudem ni zgodilo nič, prav nasprotno, svoje delo še vedno opravljajo oziroma so nagrajeni z direktorskimi mesti v družbah, kjer je lastnica tudi država«. Gospod minister, tukaj se morda lahko celo strinjam z vami, prav naravnost neverjetno je, da se ljudem, ki so v sodnih kazenskih postopkih, ne zgodi nič, ampak naj vas spomnim, da ste del vlade, ki podpira tovrstno ravnanje. Namreč, eden izmed vaših ministrskih kolegov je prav tako v sodni preiskavi zaradi kaznivega dejanja utaje davkov in ponarejanja poslovnih listin, pa se mu prav tako ne zgodi nič, prav tako še vedno zaseda zelo visoko funkcijo v državi, ministrsko mesto. Skratka, želela sem s tem vašim uvodnim delom, ki ste ga imeli, pokazati na vašo dualnost, ko gre za neke vrednostne kriterije, ki jih danes že ves dan zagovarjate. zagovarjate. Iskreno povedano ne verjamem v naključja in po mojem mnenju ni naključje, da ste, tudi če pred 14 leti, kot minister nekomu ponujali v zameno za nekaj, karkoli že, neko kooperativno sestavo nadzornega sveta pa zamenjavo direktorja družbe in ne vem, kaj še vse. Ne gre za naključje, gre preprosto za to, da ste bili ujeti pri neposrednih kršitvah normativne zakonodaje. In ne gre za to, da se mi, predlagatelji interpelacije, sklicujemo ali pa primerjamo z zdajšnjo zakonodajo korporativnega upravljanja in prejšnjo – vi pač spretno danes že ves dan želite predstaviti, kako smo mi nevedni, da ne poznamo razlike med zdajšnjim Zakonom o gospodarskih družbah pa prejšnjim, ki je veljal takrat. To ste želeli prikazati. Ne, gre za to, da že po takratnem Zakonu o gospodarskih družbah vi kot minister pa tudi kot član nadzornega sveta niste imeli nobene pravne podlage za to, da bi trgovali s sestavo nadzornega sveta, da bi trgovali z deleži kar tako, z deleži gospodarskih družb, ki so bile v državni lasti, in tudi, ki niso bile, kar tako na nekem off the record sestanku sredi lokala v tajnosti. Pravite, ves dan že govorite, da je bil vaš namen ta, da zaščitite državno premoženje. Kot minister če bi bila ta vaša namera res iskrena in dobronamerna, to delali v pisarnah ministrstva, ne pa v lokalu v nekem kotu, tako mimogrede. Kot rečeno, pri tem mešetarjenju, kot je že prej kolega Rudi omenil, ne gre za nič drugega kot za to, da ste neupravičeno, mimo zakonov trgovali z nečim, s čimer v resnici ne bi smeli trgovati tudi že po takratni zakonodaji, ki ureja korporativno upravljanje. Zame tudi ni naključje to, da ste v svojem prizadevanju za ohranitev državnega premoženja uporabili zelo neprimerno terminologijo. Govorim seveda o tistem, kar ste nedvoumno priznali – da ste rekli, da boste kakšnemu sodniku jajca strli. Ne gre za naključje, gre za neposredno kršitev ustavne določbe, ki določa, da so sodniki oziroma da je sodstvo pri svojem delu neodvisno in samostojno in vezano zgolj in samo na ustavo in zakone.

pač vplivali na takšen ali drugačen način na odločanje sodnikov v nekih gospodarskih zadevah, o katerih sta debatirala z gospodom Petanom. Skratka, ta izjava, še enkrat, četudi ste se tudi danes že za njo opravičili, veste, opravičilo za takšno izjavo človeka takšne pozicije, kot jo imate, kot ste jo imeli takrat in kot jo imate danes, v resnici ni opravičilo. Ker to pomeni, da če pristanemo na to, da bomo klonili pod nekim opravičilom ministra za skrajno nedopustno, sprevrženo dejanje, potem lahko rečete danes vsem državljanom, ki bodo prekoračili hitrost, ne vem, v naselju pa jih bodo policisti ustavili, želeli oglobiti, dajte se opravičiti, saj okej, saj če se opravičiš, je pa okej. Gospod minister, ni okej. Taka izjava kaže na dojemanje vas, očitno delite mnenje o pravosodnem sistemu vaše stranke, vašega predsednika, ki pravi vedno takrat, kadar mu kakšna sodna odločitev ni všeč, da imamo v naši državi krivosodje, ki pravi, da imamo sodnike na Ustavnem sodišču, ki so politično naravnani in niso strokovni. Skratka, vaša izjava je še en mozaik k temu

ta prisluh, ki se je zgodil. Mene osebno ne zanima, zakaj je ven prišel po 14 letih. S te pozicije, kjer sem zdaj, ko sem poslanka in predstavnica ljudstva in predstavnica zakonodajne veje oblasti, in s te pozicije, kjer zdaj ugotavljamo vašo politično odgovornost, me niti ne zanima, ali je prisluh zakonit ali ne, to bo ugotavljalo sodišče ob morebitnem ugotavljanju vaše kazenske odgovornosti. Ko govorimo o politični odgovornosti, so pa stvari zelo jasne. Črno na belem je, da ste na tem posnetku vi. Ni res, kot ste ravnokar odgovorili kolegu Rudiju, da se POP TV kot imetnik ali lastnik teh posnetkov ni nikoli izjasnil glede avtentičnosti ali po vašem glede lepljenke. Na njihovi spletni strani pod člankom, ki je že pred časom govoril o vseh teh

pogovorov med Vizjakom in Petanom, ki smo jih objavili, zaradi temeljitosti in uporabe najbolj kredibilnih programskih orodij za preverjanje avtentičnosti posnetkov in zvokov trajala več kot 14 dni«. Zapišejo še: »Na Inštitutu za forenziko in informacijske tehnologije so datoteke pogovora preiskali z aplikacijo IKAR Lab 3 – gre za profesionalno forenzično orodje za analizo govornih signalov, ki ga uporabljajo v 350 forenzičnih laboratorijih po svetu, v več kot 40 državah in so namenjene preverjanju pristnosti avdio posnetkov. Po neodvisni preiskavi so prepričani, da nobena od obravnavanih zvočnih datotek,« nobena od obravnavanih zvočnih datotek, »ni bila vsebinsko spremenjena.« Govorim samo tisto, kar so javno dostopni podatki, in glede na to, da ste prej rekli, da se POP TV ni opredelil do očitkov, da gre za lepljenko, sem vam pač prebrala, kar so oni objavil. Mnenje pa si lahko ustvari vsak sam. Konec koncev upam, da nas državljani spremljajo in bodo presodili sami, komu, čemu verjamejo. Glede posnetkov vaših ravnanj oziroma izgovorjenih besed, kakorkoli, bi lahko verjetno velika večina ljudi, ki smo seznanjeni s tem, ugotovila, da gre v resnici za neko nemoralno, nehigienično ravnanje, pa četudi samo govorni nastop, tudi to je ravnanje, gospod minister. Besede odražajo človeka in človek dejanje tudi takrat, kadar se izraža. Ker tudi to je dejanje. Tako da to sprenevedanje, da ne daste veliko na besede, daste pa veliko na dejanja – praktično gre za eno in isto. Skratka, nedopustno in sprevrženo je, da človek kova ministra kateregakoli gospodarstvenika, tudi če posredno, nagovarja k temu, da naj se na takšen ali drugačen način izogne plačilu davka. To je nedopustno. Če se samo retorično vprašam: kako lahko kot minister zagovarjate interese države, če na drugi strani poskušate ali svetujete ali pa se vsaj posredno, ne vem, strinjate ali kakorkoli s tem, da se to isto državo finančno oškoduje? Ne gre skupaj. Tukaj gre za neposredno kršitev, če želite že formalistično, vaše prisege, s katero ste začeli in nastopili ministrsko funkcijo, kjer pred državnim zborom, ki vam podeli mandat, prisežete, da boste delovali za blaginjo Slovenije. S tem ste to prisego neposredno prekršili. Če samo malo za intermezzo ali pa za zanimivost povem, slovenski Kazenski zakonik pozna tudi institut napeljevanja. V 37. členu Kazenskega zakonika je namreč določeno, da se tisti, ki drugega naklepno napeljuje, da stori kakšno kaznivo dejanje – vemo, da utaja davkov je kaznivo dejanje, ne nazadnje imamo enega ministra vaše vlade, gospod Vizjak, ki je obremenjen s tovrstnimi sumi, kaznivega dejanja utaje davkov

Torej, vaše ravnanje, gospod minister, četudi z besedami, četudi besedno ravnanje, je po mojem mnenju vsaj politično sporno, če že ne morda celo kazensko sporno. Ampak o tem bodo presojali drugi organi, danes se jaz do tega ne bom opredeljevala, kot rečeno zgolj kot zanimivost morda za tiste, ki nas poslušajo, navržem tudi to, da obstaja tudi tovrstno kaznivo dejanje v slovenskem kazenskem pravu. Naključje zame tudi ni dejstvo, da ste v mesecu marcu in maju, če se ne motim, kupili delnice Petrola. Seveda, v svojem uvodnem nagovoru ste nam nekako z žalostjo v glasu glasu hoteli malo na dušo pihniti, ko ste rekli, da si pa res niste mislili, da boste živeli v državi, kjer bo nekdo obsojen zato, ker kupuje delnice na odprtem trgu. Gospod minister, ob tem pa pozabljate svoj položaj, ki ste ga takrat že imeli, to je ministrski položaj v Vladi Republike Slovenije, in pozabljate na dejstvo, da ste se v tistem času, v času vašega nakupa delnic, na Vladi že pogovarjali o tem, ali deregulirati trg. Nedvomno ali pa zelo očitno je, da ne rečem, da je naključje, da ste prav takrat šli po enormen kredit za državljane Republike Slovenije, 120 tisoč evrov velik kredit za to, da ste šli kupit To ste sami izjavili, da ste šli po 120 tisoč vreden kredit, da ste kupili delnice. ste kupili delnice. Lahko bi šlo za neko naključje, če vas ne bi bremenila že neka podobna preteklost. V letu 2012 ste se z enakim ravnanjem – pravite, da ste človek dejanj – ste se z enakim dejanjem srečali pri nakupu delnic Telekoma. Najbrž je tudi takrat, po vašem, šlo za naključje, da so se dan po tem, ko ste kupili delnice, tiste dividende

Ko sešteješ ena plus ena, se pravi situacijo iz leta 2012, situacijo iz primera Petrolovih delnic, se velika večina ljudi, ki spremlja te zgodbe iz medijev, strinja, da gre vsaj za indic, če že ne za kaj drugega, da ste imeli neke notranje informacije, ki ste jih zlorabili. Naj vas tudi tukaj spomnim, da Kazenski zakonik opredeljuje tudi kaznivo dejanje zlorabe notranje informacije v 238. členu. Lahko vam ga celo preberem, če želite, nekako takole piše: »Kdor notranjo informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala na ceno vrednostnega papirja ali izvedenega finančnega inštrumenta,« in še naprej, je kar nekaj teksta, »pridobi v zvezi s svojim položajem ali v zvezi s svojo zaposlitvijo, in jo izkoristi z nakupom ali prodajo vrednostnega papirja,« in tako naprej, »se lahko kaznuje z zaporom do treh let.« To je opredeljeno kaznivo dejanje zlorabe notranje informacije, 238. člen Kazenskega zakonika. Kot rečeno, tudi tukaj se ne bom opredeljevala do vaše kazenske odgovornosti, ker interpelacija ni namenjena temu, mi danes ugotavljamo vašo politično odgovornost, za katero pa so standardi bistveno bistveno nižji, za obstoj politične odgovornosti kot za obstoj kazenske odgovornosti. Če nič drugega, je tukaj vaša politična odgovornost, glede na to, da govorimo pri ugotavljanju politične odgovornosti tudi o neki moralnosti, o etičnosti, higieničnosti dejanj ministra, nesporno zame ugotovljena. Dokazali ste, da znate prisluhniti ne samo svoji vesti, ampak očitno tudi notranjim informacijam. Kar se tiče navedb, tudi danes ste že o tem veliko govorili, gospod minister, glede prevzema Čateža oziroma glede vašega trgovanja z deleži in tako naprej. V svojem odgovoru na interpelacijo ste zapisali takole: »Če bi bila prevzemna ponudba poštena in bi za delnico ponujali denar in ne ničvrednih papirjev, bi država zelo verjetno sprejela prevzemno ponudbo, prodala svoj delež in se umaknila iz lastništva Term Čatež.« To sem citirala iz vašega odgovora na interpelacijo. Danes, slučaj ali ne, ne vem, je v javnost pricurljal dokument, ki izkazuje, da je ta ponudba za nakup, odkup bila podana. Vi ste to danes komentirali. Glede na to, da vas ta papir, ki je prišel v javnost, postavlja na laž, če pogledamo ta citirani stavek iz vašega odgovora na interpelacijo, iz tega lahko sklepamo, da te ponudbe nikoli ni bilo, pa je bila. Danes ste zdaj to komentirali, malce ste obrnili, seveda, ker ste morali, komentirali ste, da kako pa lahko firma s 40 milijoni letnega prometa investira investicijo v vrednosti 50 milijonov evrov. To ste rekli, da za vas ni resna ponudba in da da je to neresno, nesprejemljivo. Gospod minister, odkup oziroma ponudba je bila dana, preden so potem kupili 100 tisoč lastnih delnic v vrednosti 31,2 milijona evrov. Pred tem nakupom lastnih delnic so državi ponudili odkup v višini 41 milijonov evrov. Skratka, gre za razliko 10 milijonov evrov. In oba veva, da obseg prometa družbe ni edino merilo za to, ali družba dobi kredit na banki ali ne, kot ste prej špekulirali, da itak ne bi dobili kredita za to investicijo. Ne vem, dejavniki, da družba dobi kredit, so recimo tudi ocena investicije, učinek investicije na prihodke podjetja pa pričakovani donos, tega banka dela na podlagi poslovnega načrta, in tako naprej. Skratka, vaše špekulacije danes, ko ste seznanjeni oziroma ko smo vsi ostali seznanjeni s to ponudbo, ki ste jo do danes tajili, še še enkrat poudarjam, celo v odgovoru na interpelacijo ste zapisali, da če bi bila neka prevzemna ponudba poštena, kjer bi ponudili denarno kupnino oziroma kupnino v denarju, bi verjetno takrat prodali svoj delež. Skratka, v tej zgodbi se zapletate, ste se zapletli. Če še podkrepim to vaše stališče, da družba, ki ima 40 milijonov prometa, pa ja ne more investirati 50 milijonov, da to ne gre skupaj. Spoštovani minister, vaša vlada je s podjetjem Pharm sklenila milijonski posel, pa to podjetje leto poprej v poslovnem letu daleč od tega, da bi imelo milijon prometa. Tako da ti vaši argumenti res ne zdržijo in se, kot rečeno, že cel dan zapletate glede teh očitkov. Kot rečeno pa gre danes za ugotavljanje politične odgovornosti in ne katere druge. Tako da osebnostne lastnosti ministra ali tudi objektivna odgovornost ministra – pravite, da na tem dokumentu ni nikjer minister Vizjak, vaše ime. Vi ste kot minister tudi objektivno politično odgovorni, ne samo subjektivno. Nosite tudi moralno odgovornost. Vsa ta Vsa ta merila lahko in bi morala predstavljati težo vaše politične odgovornosti danes. Nesporno je, da smo vam dokazali, da če nič od

bi moral biti to zadosten razlog za odstop. Danes smo tudi že slišali kakšne primere odstopov v tujini, kjer se politiki ne oklepajo svojih stolčkov samo zaradi tega, da so tam, ampak znajo reči mea culpa in dokazovati svojo nedolžnost, morebitno nedolžnost, ne da sedijo na stolčku funkcionarja. Čisto na kratko še glede očitkov v zvezi z Zakonom o vodah. Prej smo v eni izmed razprav lahko slišali slišali po mojem mnenju bolj retorična vprašanja, kaj so ljudje na referendumu obranili, čisto pitno vodo in tako naprej. Ljudje so na na referendumu obranili naše okolje in pitno vodo pred gradnjo in izvajanjem potencialno nevarnih dejavnosti na vodovarstvenih območjih ter gradnjo na obalnem in priobalnem pasu. Kdor misli,

z izdajo gradbenih dovoljenj, nimajo nič z gradnjo in izvajanjem potencialno nevarnih dejavnosti na vodovarstvenih območjih in z gradnjo na priobalnem in obalnem pasu. Tako da seveda so očitki v zvezi s postopkom sprejemanja oziroma priprave zakonskega besedila zakona o vodah. Če bi gledali strogo legalistično, tako kot to počnete vi, gospod minister, bi se morda celo lahko strinjali, ja, javna obravnava je bila izpeljana, tistih 14 dni ste odkljukali in zadevi je formalnopravno, formalistično, strogo formalistično zadoščeno. Ampak dodajanje vsebinsko pomembnih, vsebinsko spornih členov post festum, po opravljeni javni obravnavi pa je tisto, kar vaše legalistično gledanje postavlja v luč kršitve številnih normativnih podlag – Aarhuška konvencija, Zakon o varstvu okolja in tako naprej, ne bom se ponavljala, o tem so govorili že moji kolegi. Kot rečeno, če bi se posluževali vaše prakse, bi vsak zakon lahko zelo formalistično pripravili v nekem zelo omejenem obsegu, ga dali v javno razpravo oziroma javno obravnavo, jo končali v 14 dneh, potem pa post festum že v fazi zakonodajnega postopka, kjer vemo, da javnost lahko sodeluje zelo omejeno, dodajali sporne člene, ki bi vsebino zakona bistveno bistveno spreminjali. To je bil vaš modus operandi tudi pri recimo Gradbenem zakonu, vsaj v enem delu, ki se je dotikal prav Zakona o vodah. vodah. Danes, spoštovani kolegi poslanci in poslanke, ne bi smeli pozabiti, da odločamo o politični odgovornosti. Ne o kazenski ali pa o odškodninski ali pa o katerikoli drugi odgovornosti ministra Vizjaka, ampak o politični. Tudi Tudi ljudje vedo, brez skrbi, da se zavedajo, da vzdržan glas danes pomeni glas za ministra Vizjaka. Ker za uspešnost interpelacije potrebujemo 46 glasov, kar pomeni, da lahko v stališču poslanskih skupin še tako zelo grajate delo ministra, njegovo osebnost, neprimernost njegovih ravnanj, če boste vzdržani, boste dali glas ministru. To pomeni, da podpirate takšna ravnanja, pomeni, da podpirate takšno politiko, in v resnici tiste besede zgražanja in obsojanja iz

predsedujoči. Ja, samo še tega bi manjkalo, da bi parlament odločal o odškodninski in kazenski odgovornosti, no. Ne vem, zakaj ste to omenjali, spoštovana poslanka, ker to ni vaš posel. Naj vas pa seznanim, da ni niti ena ovadba ali kakršnokoli preiskovalno dejanje, da bi jaz vedel, zoper mene uvedeno v nobenem postopku. Tako da kar se tega tiče, sem čist. Vsaj za to ne vem, da bi bilo. To je ena stvar. Druga stvar, ki je zelo pomembna. Namigovali ste pri delnicah in ne vem, kje še vse, uporabili ste nemogoč podatek, da sem najel 120 tisoč evrov kredita banke mi ne dajo toliko kredita. Tudi nobenemu izmed vas ne bodo dale 120 tisoč evrov kredita, razen če boste dali pod hipoteko ne vem kaj. Moji prihodki tega ne omogočajo, tudi moje premoženje ne, nisem pa nor, da bi dajal karkoli v zastavo za takšen kredit, še posebej za nakup delnic. Tako da to je čista dezinformacija, čista izmišljotina. O svojem premoženjskem stanju, o svojih kreditih poročam Komisiji za preprečevanje korupcije tako kot vsi vi. Niti na pamet pa mi ne pride, da bi jaz to razlagal vam ali pa medijem. To je ena stvar. Druga stvar je, napačno, spoštovana poslanka, ste prebrali tisto pisanje na eni strani, da gre za prevzemno ponudbo. To ni prevzemna ponudba. Ta papir / pokaže Državne založbe Slovenije kapitalski družbi za odkup delnic Term Čatež od kapitalske družbe. Če bi bila to prevzemna ponudba, bi jo morala predhodno odobriti Agencija za trg vrednostnih papirjev in seveda bi moral

je imelo podjetje DZS v letu 2007, na katero se nanaša ta ponudba, 52 milijonov evrov prihodkov in 40 milijonov evrov stroškov. Dobička je imelo 3 milijone. Torej bi podjetje s 3 milijoni dobička kupilo delež od kapitalske družbe za 40 milijonov. Ampak to ni vse. Kapitalska družba je takrat imela samo 20 % lastništva Term Čatež. do tega posla realno prišlo, potem bi morala DZS objaviti še prevzemno ponudbo, ker bi povečala delež in bi morala objaviti prevzemno ponudbo in bi morala kupiti še 50 kar je nadaljnjih 150 milijonov evrov. Torej bi DZS morala za prevzem Term Čatež – če bi bila to resna namera, bi itak objavili prevzemno ponudbo – plačati 200 milijonov evrov s 3 milijoni evrov dobička! Spoštovana poslanka, če vi temu verjamete, jaz ne. To je približno tako – vam bom dal plastično primerjavo, ki si jo bodo ljudje lažje znali predstavljati kot če bi prejemnik minimalne plače v Republiki Sloveniji, ki je že zadolžen za 10 tisoč evrov, mimogrede, takrat je bila DZS že zadolžena za 100 milijonov evrov, kratkoročnih in dolgoročnih posojil je imela toliko,

Upam, da verjamete, da je bil to papir, en manever Bojana Petana, ki jih je bilo nešteto, da zavitlava in državo okoli prinaša. In s takimi nerealnimi ponudbami, ki so neuresničljive, sedaj zopet prihaja ta Odlazkov na plano in vas želi zmesti oziroma tistih, ki znajo do pet šteti, pa verjetno ne.

seveda, hvala bogu, da se ne ugotavlja v Državnem zboru odškodninska in kazenska odgovornost, ravno to sem želela poudariti. Ne obračati mojih besed zlonamerno. V tem ste zelo spretni, vam moram priznati. Jaz sem govorila, da danes odločamo o vaši politični odgovornosti in zaradi tega, ker so za politično odgovornost bistveno bistveno nižji standardi, vsaj morali bi biti, kot so za kazensko odgovornost. Mislim, da je vaša politična odgovornost ugotovljena. Na podlagi vseh dejstev, ki vam jih danes nizamo že od 10. ure, je politična odgovornost ugotovljena. Ker pri izvajanju ministrske funkcije gre za moralno nespornost, za etično nespornost, za primernost osebnosti kot take, kjer vi, na vseh treh postavkah, padete. Kar se pa tiče prevzemne ponudbe. Verjemite, da poznam postopke, ampak dejstvo je, da ponudba za odkup 262 delnic družbe Terme Čatež, d. d., ki je bila, mimogrede, ponujena z denarno kupnino, vi se pa v svojem odgovoru na interpelacijo

ampak špekulirali ste, da družba ne bi dobila kredita. Prej sem vam že povedala, pod kakšnimi pogoji banke dajejo kredite, in vaša današnja ocena je zame irelevantna. Ker, prvič, niste bančni strokovnjak, drugič pa niste upoštevali pri svoji oceni, ali bi ta družba dobila kredit ali ne, vseh pomembnih parametrov, ki so pomembni za to, da se banka odloči, ali nekomu da kredit ali ne. Lahko vam jih še enkrat naštejem, ampak verjamem, da jih poznate: ocena investicije, učinek investicije na prihodek podjetja, pričakovana donosnost in tako dalje. Tako da ne se sprenevedati. Moram vam priznati, da se spretno izvijate iz klobčiča, v katerega ste se sami zavili. Iskreno vam pa zamerim vaše uvodne besede, ko mi očitate glede odškodninske in kazenske odgovornosti. Ravno to sem želela poudariti, gospod minister – da se danes ugotavlja vaša politična odgovornost. lepa. Besedo ima mag. Andrej Vizjak. Izvolite. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Res je, spoštovana poslanka. Danes se ugotavlja, ne pa, da se je že ugotovila, kot ste uvodoma začeli. Kakšna bo moja politična odgovornost, boste odločili vi, spoštovane poslanke in poslanci. Tako da vi nizate samo določene argumente, moja politična odgovornost pa še ni ugotovljena – ker ste uvodoma zatrdili, da sem politično odgovoren. To je ena stvar. Druga stvar. Imate prav. Ko se odloča o tem, ali se podeli kredit za neko naložbo nekomu, se ugotavlja vrsto ekonomskih učinkov le-tega. In zdaj mi vi povejte, kakšen ekonomski učinek bi imelo to, da bi banke dale kredit Državni založbi za povečanje deleža v naložbi, ki jo je že itak imela, še za dodatnih 20 %. To moraš biti pa res nor, res nor bankir, in jaz nisem bankir, ampak imam zdravo kmečko pamet, ki dostikrat veliko več pomeni, ker bankirji so se že velikokrat zmotili v tej državi, zato smo drago plačevali in sanirali luknje. Jaz nikoli, spoštovana, nikoli ne bi dal kredita nikomur za tako čuden posel podjetja, ki ne zmore lastnih prihodkov za poplačilo anuitet oziroma za poplačilo obveznosti iz najetega kredita. Ta ponudba ni bila prevzemna ponudba, to je bila čisto navadna fejk ponudba, ki jo je

Jaz nisem rekla … Če ste pozorno poslušali, sem pri vsaki svoji trditvi pri točki svoje razprave zelo jasno povedala, da je po mojem mnenju vaša politična odgovornost ugotovljena. Seveda mi je pa jasno, da bomo na koncu dneva ali pa celo jutri zjutraj odločali s pritiskom na gumb o vaši politični odgovornosti. In verjemite, da bom pritisnila za interpelacijo. Kar se pa tiče tiče ekonomskih učinkov, pridobivanja kredita in tako naprej. Jaz sem samo poudarila in še enkrat bom, da vi špekulirate. Vi ste v svojem zagovoru danes, ko je ta dokument prišel zjutraj v javnost,

Pred tem, preden je bil ta dokument v javnost podan, ste pa zatrjevali, da sploh ni prišlo do nobenih ponudb denarne vrednosti, ampak da gre zgolj in samo za neke ničvredne ponudbe ničvrednih papirjev. To sem želela poudariti v svoji razpravi in prosim vas, bodite tako korektni, da ne obračate mojih besed zlonamerno tako, da spreobračate dejstva, o katerih jaz govorim.

že po glasu. Skratka, Andrej Vizjak, 6. avgust 1964, Brežice, Slovenija, star 57 let. Človek dejanj, ljubitelj delnic, kar ni nič sporno.

Vi niste neki minister za digitalizacijo, za katerega še do včeraj Nova Slovenija ne ve, da je iz njihove kvote, pa potem je iz njihove kvote. Vi ste v bistvu Karl Erjavec SDS – minister za katerokoli ministrstvo, minister za katerokoli Janševo vlado. Pa sedaj nimam problema s tem, da je šel minister ven, tudi on mora iti na vodo, po domače povedano. Dotaknimo se najprej zadeve, ki absolutno ni sporna. Preden se je dotaknem, bom pa rekel, da sem se danes med to sejo srečal ne z nekim tonskim tehnikom, lahko vrhunskim, ampak z nekom, ki je forenzik, ki podpiše, in je tudi razložil, da so posnetki pristni. Če bi bil minister notri pa če bi bil Franc Breznik notri, bi tudi vedeli, o čem se pogovarjamo. Veste, tudi luči delajo na določenih frekvencah in taki programi to analizirajo in potem se vidi,

nea gre, konec. Pa ste bili takrat v koaliciji SDS pa Levica. Vam ne zamerim, to govori več o vas kot o Francu Trčku. Dajmo iti k zadevi, ki absolutno ni sporna. Minister se je opravičil za trditev »treti jajca«. Sam je tukaj rekel, je to priznal. 125. člen Ustave, neodvisnost sodnikov. 3. člen Ustave, delitev oblasti. 2. člen Ustave, pravna država. 1. člen Ustave – kaj je? Demokratična republika. 110. člen Ustave, odgovarja Državnemu zboru kot minister. 114. člen Ustave, ve se, kaj so njegove naloge. Njegova naloga kot ministra na katerihkoli treh ministrstvih ni bila »ubiti jedno jaje«, kot bi pisalo v kakšni kuharski knjigi v hrvaščini, kaj šele treti jajca tretji veji oblasti. Zaradi tega bi ta človek moral odstopiti, pika. Zaradi tega. Da tega človeka gledam tukaj, pa imam doma dobesedno polomljenega otroka pa bi moral biti na bolniški, je to dobesedno, da se nekdo poserje na Slovenijo, poserje na ustavnost Slovenije, poserje na pravno državo, poserje na Republiko Slovenijo. To je bilo dovolj! Tudi če ne bi bilo zgodbe s Petanom,

Kaj ste delali pa tri leta prej, da je DZS prišel do tja, do koder je prišel? Nekaj, kar danes imenujemo tajkunski val slovenske privatizacije, ki je bil mogoč, ker sta minister in tedanja Janševa vlada držala v predalu neki dokument, neki predlog zakona, ki bi to moral preprečiti. Polnar je imel oratorij utrjevanju javnega interesa – kako ste pa takrat utrjevali javni interes? Saj ni naloga ministra, da nekaj tuli po medijih pa dandanes po Twitterju. Naloga ministra in katerekoli vlade je, da bi bilo to onemogočeno skozi ustrezno zakonodajo, ki je bila spisana, ki se je držala v predalu in smo fasali tajkunski val tajkunski val privatizacije. In potem vemo, banke in tako naprej in drugo Janševo vlado in klicanje trojke in nebulozne izjave tedanjega predsednika Vlade, ki so nam zniževale bonitete, in višje obrestne mere in tako naprej in tako nazaj. To so dejstva, to je žal naša zgodovina, brezupna žalost, bi rekel orator Polnar. Tretja zgodba, glupi davki.

kje ste bile pa takrat velike feministke SDS? Ne vem, mogoče je kolegica Ferjan kritizirala Janeza Janšo na Twitterju. Nisem na Twitterju, ne vem. Glupi davki. Veste, šel sem pogledat CV Andreja Vizjaka. Ajde, neko otroštvo, gre na Gimnazijo Brežice, verjetno je bil gospod v vojski, gre na elektrofaks študirat, pa Litostroj, pa mladi raziskovalec na Inštitutu Jožefa Stefana. če malo preskočim, župan pa tri vlade minister pa vodja poslanske skupine, zdaj je bil osem let ali koliko svetovalec v elektrogospodarstvu. Če se gospod Vizjak na gimnaziji ali med študijem ni o tem

Ali pa: od kod penezi, ko grem na banko najet kredit, da kupujem delnice na osnovi internih informacij? Ja ne boste verjeli, od nas, glupih davkoplačevalcev. Od kod plača, ne vem, nekomu, ki je celo življenje, že od starega režima vpet, od ZSMS pa potem naprej izvoljen, vaš veliki šef Ivan Janez Janša, od kod njemu plača? Od nas, glupih davkoplačevalcev. In potem hoče tukaj minister zelo ponesrečeno izvajati primer, da bomo vsi mi to razumeli, na osnovi nekoga, ki ima minimalno plačo. Pa prosim vas lepo, to je ogabno. Mi, ki imamo 3 čuke neto ali koliko jaz nimam, minister ima – dajmo, da bodo omice razumele, to razložiti na minimalni plači. Ampak to ste vi, veste. To najbolj ubeseduje tista poslanka, ki se je z bivšo ministrico borila za ribe, ki je pred kratkim rekla, kako se bo ona z Aleksandro Pivec spustila do ljudstva, da ljudstvu ne bo treba hoditi v Državni zbor. Ja, to je ta opitost nad slastjo oblasti. Ja kje pa bivate, bože mili, na nekih višavah? Modra kri pa ne vem kaj. In seveda, mene dobijo s spuščenimi hlačami, vsi drugi so krivi, samo jaz ne. Veste, to je neka infantilnost otroka v starosti dveh let. To si je v tistih nižjih nižjih skupinah VVZ treba socializacijsko preobrniti, streti jajca, bi vi rekli. In to je to. In to boste vi podpirali, domoljubi? Bravo. Uživajte, dokler lahko. Lahko bi na dolgo in široko divanil, kot mi Belokranjci pravimo, pa ne bom. Slepi bodo slepi, kakšni slabovidni, tudi slepi, tudi gluhonemi, tudi gluhoslepi bodo pa spregledali te rabote. Pa čisto za konec. Polnar je govoril o denunciaciji.

oprl na nekaj besed, ki jih je minister izrekel že zjutraj v svoji uvodni predstavitvi. Najprej je treba razumeti, da se danes gremo interpelacijo ministra Vizjaka, na mizi ni interpelacija gospoda Petana ali pa drugih ministrov ali pa prejšnjih ministrov ali pa prejšnjih vlad, čeprav bi si najbrž tudi oni zaslužili kakšno interpelacijsko ali siceršnjo klofuto. Ampak danes imamo tukaj ministra Vizjaka. Seznam razlogov, zakaj imamo danes na mizi interpelacijo, je dolg, tudi sam se bom sprehodil po njem.

deluje. Osnovni gabarit razumevanja organiziranosti države v kapitalizmu je, da je država v službi kapitala oziroma da je država a priori plen kapitala, da je to navaden modus operandi kapitalistične ureditve. Javna sredstva in javno dobro, tisto, kar bi moralo biti skupnosti vedno in enakopravno na voljo, je v kapitalizmu namenjeno pretoku v zasebni žep oziroma v zasebni vpliv. To je prvi gabarit razumevanja družbe in politične kulture, v kateri smo, ki jo vlada Janeza Janše morebiti zdaj še najbolj plastično pooseblja. Tako da korupcija, mešetarjenje, lobiranje, biznis iz javnega v zasebno je neka normala, v kapitalizmu je nekaj, kar nam ne sme biti tuje oziroma kar nam ne sme biti novo, ali pa nekaj, ob čemer ne moremo biti

Splošna ugotovitev civilne družbe in parlamentarne opozicije, če hočete, je, da je MOP v tej svoji ediciji prepleten s korupcijo, je prepleten z mešetarjenjem, s po domače rečeno rihtanjem biznisa, z lobiranjem. Ta institucija, ki bi morala biti prvi branik, prva obrambna fronta, če hočete, v varovanju okolja, je v bistvu tukaj v službi prodaje in razprodaje okolja. Superminister Vizjak bi se najbrž s prodajo ukvarjal na čelu kateregakoli ministrstva, kjer bi sedel. Če bi bil zdravstveni minister, bi danes morebiti imeli že tri četrt vsega zdravstva privatiziranega, če bi bil na kmetijstvu, državnih gozdov morebiti ne bi imeli več ali karkoli in tako naprej. Ne bom preveč teoretiziral, da je aktualno ministrstvo za okolje in prostor pod taktirko ministra Vizjaka zdaj še posebej v enem takem gordijskem prepletu s kapitalom, kjer je kapital na vrhu in ministrstvo oziroma država in javno dobro spodaj. Pojasnil bom na enem primeru, in sicer s primerom, ki mislim, da ga danes še nisem zasledil v razpravi. Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi. Stvar, ki je doživela svoj pospešek v tem času, odkar na čelu ministrstva sedi minister Vizjak. Velik betonski biznis, sicer na škodo okolja, na škodo zdravja prebivalk in prebivalcev v neposredni bližini. Pri tej stvari, pazite, imamo v bistvu dva ključna problema. En problem je to, da je stvar okoljsko in naravovarstveno sporna, na kar je opozoril dolg seznam okoljevarstvenikov, naravovarstvenikov, civilne družbe, strokovne javnosti, ministrstvo pa seveda v tradicionalni maniri vlade Janeza Janše ni vzpostavilo nikakršnega dialoga z njimi, samo eno takšno komunikacijsko klofuto, bodite tiho, briga vas za tisto eno ribico, ki bo izumrla. izumrla. Navkljub temu da so seveda strokovnjaki opozarjali, kaj takšen poseg pomeni za ekosistem širše, ne samo v zabetonirani strugi.

čim bolj laičen. V navadnem postopku se zberejo deležniki, lokalne skupnosti, država, okoljevarstveniki, zainteresirana javnost, strokovna javnost in tako naprej, in če se načrtuje nek tak poseg v okolje, se zberejo, strnejo vse glave in oblikujejo nekaj, čemur se reče prostorski načrt. Se pravi načrt tega, kako zdaj to stvar umestiti v prostor. Če ima tako negativne okoljske posledice, je to še toliko bolj pomembna stvar. Če je tukaj javnost toliko zaskrbljena, je to še toliko bolj pomembna stvar. In potem se stvari oblikujejo, stroka se podpiše pod tem, potem pa lahko pride biznis oziroma koncesijska pogodba za gradnjo in tako naprej in tako naprej.

se pa najprej podpiše pogodbo, najprej poskrbi za biznis, potem se pa začne pogovarjati z lokalnimi skupnostmi pa s strokovno javnostjo, širša javnost ima mogoče to srečo pa celo izve, kaj se dogaja. Plus ko se poskrbi najprej za biznis, potem pa za okolje, zdravje in soglasje ljudi, javnost izve še, da je bila ta pogodba narejena na zelo prefrigan način, da država plača penale, če bo šlo z načrtom, s posledičnim dogovarjanjem kaj narobe, da koncesionar lahko odstopi, če se zavleče, če mu gre to na škodo v njegovem biznisu, in tako naprej in tako naprej. Skratka, vse narobe. In minister Vizjak je podpisan pod to pogodbo, podpisan pod celotno to akcijo. Seveda je Upravno sodišče skočilo v zrak, seveda je državna revizorka skočila v zrak, seveda so naravovarstvene organizacije skočile v zrak. Na srečo je bila javnost o tem obveščena. V Poslanski skupini Levica smo prek Komisije za nadzor javnih financ pred nedavnim, v bistvu pred nekaj dnevi, napotili Računsko sodišče k reviziji tega posla, tega biznisa za prijatelje, tega betonskega biznisa za prijatelje. Ker nočemo, da se tudi na srednji Savi, tudi v Zasavju ponovi zgodba Teš 6, ki je bila najprej ocenjena, mislim da, na 20 milijonov, zaključila se je pa pri 1,4 milijarde evrov. Ne želimo si še enega takšnega projekta, ampak minister Vizjak ga je poslal v eter, ga je poslal v resničnost, točno takšen projekt. Zasavje je tako ali tako že plačalo dosti okoljskega davka v preteklosti, ne zasluži si še enega takšnega primera in tudi Republika Slovenija si ne zasluži takšnega rokovanja z okoljsko spornimi projekti, kot je tale še ena copy-paste akcija Teš 6. To je, kolegice in kolegi, eden od primerov po domače rečeno rihtanja biznisa, ki si jih je v svojem kratkem mandatu privoščil minister Vizjak. Žal ugotavljam, da tako, kot minister Vijak mešetari po državnih podjetjih in po javnih sredstvih, po javnih financah, ki so tukaj v osnovi naši in za naše javno dobro, na isti način rokuje z okoljem, ki je tudi naše in tukaj za naše javno dobro, za javno dostopno uporabo in kakovost bivanja, tako rekoč naša največja dobrina, ki jo imamo in s katero upravljamo. To največjo dobrino seveda prostodušno prodaja svojim prijateljem v nekih zakonsko nepodprtih koncesijskih pogodbah. To je osnovna šola korupcije, le da je minister Vizjak tukaj profesor. Kar je seveda vredno obsodbe, absolutno vredno interpelacije, bržkone vredno še kakšne rešetke. Ultimativna rešitev, ki jo v Levici zagovarjamo že ves čas, je seveda sistemske narave. V Levici predlagamo, da da referendumski institut odpoklica funkcionarja, če ni zaupanja, postane resničnost, ni razloga za funkcijo, če ni zaupanja. Koliko ljudje liku in delu ministra Vizjaka zaupajo, pa mislim, da je najbolj plastično pokazal poletni referendum o Zakonu o vodah. Hvala lepa.

in ministra. Seveda sem omenjal tudi projekt gradenj hidroelektrarn na srednji Savi. Ne vem, ali je poslanec, ki je pred mano razpravljal, pozabil, da je njegov kolega Luka Mesec v letu 2014 dal poslansko vprašanje s prav posebnimi prošnjami, da se ta projekt gradenj hidroelektrarn na srednji Savi čim prej začne. Torej Levica podpira ta projekt, ga je podpirala in očitno ga še vedno podpira. Želel si je s tem vprašanjem oziroma potem ko je dobil odgovor še naknadno – bom kar citiral. Luka Mesec, in sicer: »V bistvu čisto na kratko. Glede hidroelektrarn na srednji Savi me zanima, kdaj približno bi lahko bili ti projekti začeti oziroma kdaj bi lahko bili tudi končani in kdaj lahko tam pričakujemo prva delovna mesta.« Torej velika skrb Levice za čimprejšnjo gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, tako da bi predlagal, da se med seboj pogovorite pa nekako uskladite, predno boste tukaj vsak po svoje govorili. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Gospod poslanec, dolžen sem vas opozoriti na 70. člen Poslovnika, ki pravi, da vsak razpravljavec pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca, v kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo. To, kar je govoril gospod Siter, se ni nanašalo na vašo razpravo. Jaz vem, da smo tukaj že ne vem koliko ur, ampak spoštujmo poslovnik, ki ga imamo. In to velja, gospod Boris Doblekar, tudi za vas.

Interpelacija, ki jo obravnavamo danes ves dan in še pozno v noč, morda tudi do zgodnjih jutranjih ur naslednjega dne, je že osma po vrsti s strani istih predlagateljev, tako imenovane koalicije Želela bi vas vprašati, ali še vedno upate. Sicer je res lepo, da upanje umre zadnje, si je pa treba včasih tudi naliti čistega vina, se soočiti z realnostjo in si priznati, da je tole bolj Sizifovo delo kot ne. kot ne. Na začetku bi želela osvetliti pravni okvir instituta interpelacije. Res gre za institut opozicije, ki ga ureja 118. člen Ustave, ki pravi, da lahko najmanj 10 poslancev sproži v Državnem zboru interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. Prav tako pa interpelacijo ureja 250. člen Poslovnika Državnega zbora. Prvi odstavek, navajam: »Najmanj deset poslancev lahko vloži interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra, v kateri mora biti jasno postavljeno in obrazloženo vprašanje, ki je predmet interpelacije. Interpelacijo podpišejo vsi poslanci, ki so jo vložili.« Iz pozitivne razlage pravnih norm seveda izhaja, da gre za interpelacijo o delu ministra tekoče vlade, o tekočem ministru, o njegovih tekočih dejavnostih in ne o vlogi in očitkih, ki se nanašajo na njegovo delo v, ne vem, preteklih, predpreteklih ali še ne vem koliko mandatov nazaj. Zakaj na to opozarjam? Zato ker interpelacija, ki jo danes obravnavamo, sestoji iz očitkov v štirih točkah. Prva točka, da se očita ministru nezakonito in netransparentno delovanje ministra škodo države. Obrazložitev te točke, teh očitkov se nanaša v 90 % na njegovo funkcijo, ki jo je opravljal kot minister za gospodarstvo v mandatu vlade 2004–2008, to je kar nekaj mandatov nazaj, mislim, da štiri ali pet mandatov nazaj. Zato mislim, da je sploh brezpredmetno, da se danes o tem pogovarjamo. Seveda ste pa po tem potrebovali poiskati tudi drugo, tretjo in četrto točko, ki se pa obe nanašata na očitke ministru glede neuspešnega poskusa noveliranja Zakona o vodah, ki je bil preizkušan na referendumu. Ljudska volja je pokazala, da ni prestal tega preizkusa in je padel. In zdaj ste pač nekako sklepali, da bi zaradi tega minister moral kar oditi, sam odstopiti, če ne pa ga poskušate še s to interpelacijo odstraniti in mu onemogočiti nadaljnje delo. Vsekakor vas tukaj sprašujem, kot kot vam je že tudi minister pojasnil, naštejte, povejte, koliko ministrov je že odstopilo, ker so izgubili referendum, zaradi nekega padlega zakona. zakona. Če se vrnemo na prvi očitek. Kljub vsemu nezakonito, netransparentno ravnanje iz mandata 2004–2008. Konkretno. Na dan so prišli prišli nezakoniti posnetki pogovorov med ministrom Vizjakom in gospodom Petanom v tako imenovani zadevi menedžerskega prevzema oziroma notranjega odkupa lastninjenja Term Čatež. Kaj pa so ti posnetki v resnici pokazali? Minister je danes imel možnost in je pojasnil, da je šlo za skorajda kriminalno upravljanje državnega premoženja s strani paradržave, s strani struktur iz ozadja, nek modus operandi nastajanja ali krepitve vloge tranzicijskih tajkunov z notranjimi odkupi, s spornimi poslovnimi praksami, ki ki jih predstavlja financiranje s premoženjem prevzemnega podjetja. Za povrh vsega smo danes slišali, da potem to še niti ni rezultiralo v plačilu davka, kot predvidevajo predpisi korporacijsko pravo. In celo z izogibanjem plačila vodne koncesije. Za povrh vsega seveda se pa sedaj uporablja vse s pomočjo neke medijske manipulacije, da se zadeva predstavi v drugi luči, v resnici pa gre za ohranjanje statusa statusa quo. Tukaj je bilo kar nekajkrat potem izpostavljeno, da ta razprava danes kaže, kot da je na interpelaciji tudi gospod Petan. Ampak gospod Petan je pač kolateralna škoda tega, da so ti posnetki medsebojnega pogovora z gospodom Vizjakom sploh prišli v javnost, in to je bilo seveda moč predvideti vnaprej. Zato se je mogoče tudi toliko časa čakalo z javno objavo teh posnetkov. Rezultat vsega tega insinuira, da gre za afero glupi davki. Minister je danes jasno povedal in razložil, da te afere sploh ni, da je šlo za konstrukt in zlepljenko pri prvi objavi prvega izseka posnetkov. Kar je bolj žalostno, je pa, da so danes Terme Čatež podjetje, ki bolj ali manj životari, oziroma da niso tista gazela slovenskega turizma, kot bi lahko bila, če ne bi prišlo tudi do nekega neustreznega notranjega izčrpavanja in lastninjenja na način, ki prav gotovo ni pripomogel k večji konkurenčnosti tega podjetja. V nadaljevanju potem interpelacija očita ministru sporno sprejetje oziroma predlog novele Zakona o vodi. Očita se mu, da ni bil dovolj okoljsko osveščen, da je izključeval strokovno javnost, dialog in in da je sprejemal odločitve na škodo okolja, ne samo v zadevi noveliranja Zakona o vodi, pač pa tudi na področju gradbene zakonodaje pa tudi na področju ravnanja z odpadki, ki je pa aktualna v tem najnovejšem obdobju, saj prihaja do prenove ureditve, ki je v pripravi. Seveda, očitki so pravzaprav paradoksalni. Minister želi na tem področju samo narediti red. Seveda pa so tisti, ki si želijo, da se ohrani status quo, da se zadržijo neki privilegiji, pridobljeni v časih nekih drugih ministrov oziroma drugih vlad. To pa je tista igra, ki se v bistvu igra v ozadju, tudi s pomočjo in dostopom do določenih medijskih zvočnikov, ki so kapitalsko pa poslovno povezani. V ospredju tako nastaja nek šov za ljudi pa je igranje na njihova čustva, tudi neka resnično lažna eko-bio propaganda, v ozadju pa gre seveda za tisto pravo igro, igro interesov in evrov. Želela bi samo še osvetliti eno zadevo, ki se mi je danes zelo vtisnila v spomin. Gre za to, da predlagatelj LMŠ oziroma mislim, da je bilo v stališču LMŠ izpostavljeno, da se pričakuje od nekoga, ki stopi v politiko, delovanje preko enega mandata. Jaz sem mislila, da je to vic. Namreč, očitek v tej smeri s strani stranke, ki je prvič v parlamentu na nacionalnem nivoju,

Tako da vam priporočam malce več samokritičnosti, ko boste prihodnjič naslavljali takšne očitke. Dovolili ste si pa celo, o LMŠ govorim, danes napisati en zelo pomenljiv tvit: »Ko greš v politiko, moraš imeti jasno razčiščeno, kaj je javno in kaj zasebno. Predvsem pa moraš imeti razčiščeno, kaj je javni interes.«

takšen nasvet naslovite tudi na tiste, ki so predestinirani, da postanejo nov obraz v slovenskem političnem prostoru. To bo bolj v vašem preživitvenem interesu. Hvala lepa.

Noben minister prej ni odstopil, če je izgubil referendum – ves čas ena in ista lajna danes. Potem neko relativiziranje posnetkov, češ, problem je v nezakonitosti posnetkov, ljudje moji, problem ni vsebina. To je neverjetno. Ampak, spoštovana, glejte, gremo po vrsti. Minister je ista oseba, kot je bil pred 14 leti. Domnevam, da je ista oseba ali pa podobna oseba. Govorimo o integriteti nekega politika. Integriteti. Integriteta je ključna stvar, ko ti zasedeš visok položaj v politiki, sploh ko zasedeš ministrsko mesto ali pa mesto ministrskega predsednika, kajne? Tudi ko zasedeš mesto poslanca, ampak vendarle je to nek rang, minister mora biti človek z integriteto. Prisluhi, pa če jim rečete stokrat, da so nezakoniti, jasno kažejo, da je šlo za neka dogovarjanja, kako prevzeti državno podjetje, kako se izogniti plačilu »glupih davkov« in kako sodnikom »streti jajca«. Pika. To smo slišali na lastna ušesa. Kakorkoli boste rekli, montirano gor ali dol, ministrov glas to govori. Jaz sem prepoznala ministrov glas. Razen če so tako dobrega igralca našli. Saj pravim. Ampak tega minister ni zanikal, ni rekel, da ni govoril. Nekaj se je ven vlekel pa še opravičil se je za tista jajca in tako naprej. Tako da je bil to minister. No, človek z integriteto takih stvari ne govori, takih poslov se na ta način ne gre, pred 14 leti, pred 30 leti ali danes. Danes je to isti gospod Andrej Vizjak. Danes vodi drugo ministrstvo kot takrat, se pa na žalost, in to kažejo vsi drugi elementi interpelacije, obnaša, kot da je še zmeraj gospodarski minister. Zdaj boste rekli, kaj zdaj jaz tu nekaj govorim, ko govorim o integriteti. To piše v etičnem kodeksu za funkcionarje, spoštovana. Tega si nisem jaz izmislila, to ni neka moja umišljenina. To je neka norma v nekih razvitih, naprednih demokracijah. Če se ozremo po drugih državah, ministri, celo ministrski predsedniki odstopajo za mnogo manjše stvari. Enostavno odstopijo. To, da nekoč ministri niso odstopili, ko so dobili plebiscitarno plebiscitarno interpelacijo na referendumu, ni moja stvar danes ali pa vaša stvar ali pa stvar tega ministra. Žalostno je, da se je to takrat zgodilo, in če bi mi bili takrat v parlamentu, bi prav tako terjali, da takrat tisti minister ali ministrica odstopi. Pika. Če so zdaj že prisluhi nezakoniti – poglejte, saj je dovolj ta referendum. Ta referendum je plebiscitarna odločitev, 680 tisoč ljudi je izreklo nezaupnico ministru. pomeni, da ko minister izgubi zaupanje ljudi, s tem ne prispeva več ne k ugledu Vlade ne k ugledu države, in to je že podlaga za to, da je izgubil neko integriteto in da odide s položaja in prepusti položaj nekomu, ki bo ta ugled spet dvignil in popravil. Pika. Preprosto! Jaz ne vem, ali si želimo v tej državi dvigniti politične standarde in politično kulturo ali se želimo ves čas izgovarjati, kaj je bilo nekoč, nekdaj, in potem tako še nadaljnjih 100 let, 200 let, 500 let. Se pravi, nikamor se ne bi premaknili, zato ker je nekoč Jožek naredil to, lahko Pepe danes naredi enako, ali ne? ali ne? Tako to, spoštovana, pač ne gre. Ni pomembno, kaj je nekoč delal Bohinc, pa ne vem, koga vse ste danes omenjali, pomembno je, kaj počne danes minister Vizjak. Danes. In interpelacija v večini elementov temelji na današnjem času. Ti prisluhi so prišli zraven pa samo kažejo, dokazujejo ta način delovanja, ki je itak, da se ga delno razbrati tudi v tekočih projektih. Zdaj pa še poslanec Doblekar, ki se na neko ustno vprašanje Luka Mesca iz leta 2014 nekaj izgovarja. Luka Mesec ni postavil pobude, ampak je postavil ustno poslansko vprašanje, kaj se dogaja s temi hidroelektrarnami. Zato ne bomo mi zdaj problematizirali, kaj je Luka Mesec vprašal kot novopečeni poslanec leta 2014, ampak mislim, da moramo problematizirati nepravilnosti,

Se pravi podpis pogodbe pred prostorskimi načrti, potem pa začneš izsiljevati: če ne bomo, bomo plačali penale, če ne bomo … In potem pritiskaš, pritiskaš na vse tiste, ki jih prej nisi nič vprašal pa bi jih moral najprej vprašati in šele potem naprej. nalašč rušen vrstni red, rušena procedura in to je protizakonito, spoštovane in spoštovani. Državna revizorka na to opozarja, Upravno sodišče opozarja. Kaj je to drugega kot korupcija? In vi se tu zafrkavate in nam bluzite in pripovedujete, da si mi izmišljujemo in da je ta interpelacija konstrukt in vse je konstrukt in posnetki so konstrukt in čisto vse je konstrukt in vi ste čisti in nedolžni in sami angeli. angeli. Res, to pa je postalo že prav neokusno, zavržno. Da vas ni sram. Če boste že podprli, da bo tak minister še naprej minister, ki daje pravzaprav sliko vas vseh, potem vsaj bodite tiho in se ne sramotite s takimi res zavržnimi stvarmi. Hvala.

poslovniške in ustavne določbe ravno zaradi tega, ker očitki iz te interpelacije slonijo pretežno na dogajanju izpred 14 let, medtem ko je interpelacija, jaz mislim, institut za to, da se preveri ali očita nepravilnosti aktualnemu ministru. Saj je konec koncev aktualni minister zdaj pred nami v svoji funkciji. Želite ga razrešiti s funkcije ministra za okolje, ne s funkcije ministra za gospodarstvo iz tega obdobja pred 14 leti. Še eno stvar bi želela izpostaviti. Zelo nevarna je vaša retorika, ko govorite, da ni važno, ali so posnetki nezakoniti ali ne, da je važna samo vsebina. Veste, kaj? Od Od vseh predstavnikov politike takšna retorika, da se požvižgajo na temeljne postulate vladavine prava, ki je imate polna usta, to pa je zastrašujoče. Jaz se res bojim, da si želite v bistvu interpelirati demokracijo.

Jaz sem pa poslanko SMC dobro razumel, je pa res, da ona ne razume interpelacije. Pa bi bilo dobro, preden delite levite okrog sebe, kako se interpelacija piše, pa poslovniška določila sem pa poslovniška tja, da jo sploh preberete. Da jo preberete. To bi bilo za začetek. Saj vem, da se vam tega ne da brati, ampak gre za vzorec. Veste, nič ne govorimo o obdobju izpred 14 let, razen ta famozni posnetek je bil sprožilec. Vse ostalo je vezano na sedanje delo te vlade. Na sedanje delo te vlade. Vzorec se pa prenaša iz prve vlade Janeza Janša. To je prav laboratorijski primer, kako deluje ta vlada potem v naslednjem, sicer kratkem mandatu in v tem sicer tudi kratkem, ampak seveda toliko bolj silovitem. Če boste malo podrobneje pogledali, boste videli, v čem je pravzaprav smisel te interpelacije. Ko LMŠ svetujete, mislim, da ste svetovali, naj o tem, kaj je javni interes in pomen javnega interesa, podučimo tiste, ki se zdaj podajajo v politiko – mi nismo, zato da bomo podučevali tiste, ki se zdaj podajajo v politiko, vsekakor pa smo tukaj zato … Pa tudi če smo samo en mandat, kot je bilo prej, očitano, da »tisti, ki ste tu prvič, praktično samo v enem mandatu, niti nimate pravice očitati nekemu ministru, saj je bil že trikrat minister, zdaj je že tretjič«. Torej niti nimamo pravice?! Imamo jo, veste. In o tem govorimo. Govorimo o škodljivem delovanju ministra za okolje. To smo danes tudi večkrat utemeljili. Boste pa vi novim obrazom potem svetovali, kako naj se obnašajo, kar zadeva javni interes. Saj ni dolgo nazaj, ko ste bili tudi sami nov obraz – kdo vam je takrat svetoval?

ministra Dikaučiča, ki je sam v kazenskih postopkih pa se vam to ne zdi sporno, se pravi, se vam zdi njegova integriteta top, potem je logično, da se vam tudi danes ne sanja, da ti posnetki kažejo na to, ali ima minister neko integriteto ali je pač nima. »Nezakoniti posnetki«, »mi nismo sodišče« – spoštovani, jaz ne vem, ali so ti posnetki zakoniti, nezakoniti, vem pa, kaj govorijo. In naša dolžnost je izhajati iz vsebine, ki bremeni ministra in kaže na to, da človek nima ustrezne integritete za tako funkcijo. To so navsezadnje danes povedali tudi vaši koalicijski kolegi iz NSi. Tako da mogoče si prevrtite malo posnetek pa poslušajte njihovo stališče danes, da se ne boste danes na nas spravljali. Sicer pa vprašanje, minister, ker je ura že toliko. Že imate dokumente? Rekli ste, da jih boste čez pol ure dobili, da mi končno odgovorite, kaj točno je počela pri Gradbenem zakonu Simonovičeva odvetniška firma. Koliko točno je to stalo in zakaj ste to aktivnost outsourcali na to firmo? Zakaj tega preprosto niste prepustili zaposlenim na ministrstvu? Mislim, da imate ogromen aparat, ljudje so na plačah in davkoplačevalcev pravzaprav ne bi bilo treba nič dodatno stati,

Odvetniški družbi Neffat smo plačali za njene storitve 7 tisoč 600 evrov, in sicer za pravno podporo v zvezi s pripravo sprememb predpisov iz delovnega področja MOP. Pri tem so naredili pravni pregled določenih pravnih aktov, pravno pomoč pri pripravi rešitev in pravno mnenje v zvezi z določbami in nastajajočo zakonodajo s področja MOP.

V okviru priprav predpisov želimo integrirati najširše znanje, poleg znanja strokovnjakov, ki jih imamo na MOP, tudi zunanje sodelavce za določena specifična področja, in pri teh konkretno, ki tangirajo poslanca Simonoviča, odvetniška družba ni sodelovala. Hvala lepa. Predlagam, da gremo naprej. Gospod Leon Merjasec ima besedo, pripravi naj se Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik, za besedo. Pozdravljeni, gospod minister, poslanke in poslanci! Današnja interpelacija, kakor tudi vse prejšnje v tem mandatu, je nadaljevanje političnega boja. Tukaj se nimamo kaj sprenevedati. Gre pa proti tej vladi, ki dela odlično in dela za ljudi. Glede Zakona o vodah in neposredne odgovornosti ministra lahko rečem, da so sklicatelji referenduma o vodah vodah zavajali ljudi s tem, da gre pri predlaganem zakonu zgolj za čisto pitno vodo, kar pa ni res. Kdo od nas državljanov pa ni za čisto, pitno, neprivatizirano vodo? Pri predlaganem zakonu je šlo za administrativno razbremenitev oziroma ukinjanje dozdajšnjih dolgotrajnejših postopkov, hkrati pa bi stranke finančno in časovno razbremenili, in sicer za posege na vodnih zemljiščih in za posege na priobalnih zemljiščih. S predlaganim zakonom bi dobili možnost, da se povišajo sredstva, namenjena izvajanju gospodarske javne službe, upravljanju voda s sredstvi Sklada za vode. S temi finančnimi sredstvi se je želelo zmanjšati škode, finančne pritiske na državljane, na nepremičnine, infrastrukture, kmetijska zemljišča, ki nastajajo zaradi do sedaj nevzdržnega ravnanja vodotokov in vse pogostejših vremenskih ujm. V predlaganem zakonu je bil tudi pogoj, ki bi zagotavljal, da se nikakor ne sme posegati v noben vir pitne vode. S tem bi bili vsi viri pitne vode tako kot do sedaj zaščiteni tudi v primeru predlaganega zakona. Minister je sam v izjavi izjavil, da voljo ljudstva, izraženo na referendumu, spoštuje, vendar še vedno ocenjuje, da je padla novela Zakona o vodah dobra in koristna za varovanje priobalnih in vodnih zemljišč, sploh glede turizma, s čimer se tudi sam strinjam. Zato so očitki ministru o ogrožanju pitne vode neutemeljeni in zlorabljeni v politične namene. Podpisniki interpelacije ministru neutemeljeno očitajo tudi, da je minister za gospodarstvo, kar ni res, saj kot minister za okolje s svojim delom dokazuje, da varuje okolje, spodbuja razvoj za sedanje in prihodnje generacije, ki se jim omogoča zdravo in kakovostno življenje z novimi delovnimi mesti, z novimi proizvodnimi in storitvenimi obrati, z zelenim prehodom v energetiki, digitalizacijo, boljšo infrastrukturo, varstvom pred poplavami, novimi sistemi odvajanja in čiščenja odpadnih voda, novimi vodovodi in z mnogo drugimi investicijami, ki imajo pomembno sporočilo pri investitorjih, ki želijo investirati v okoljsko sprejemljive projekte na področju okolja, prometne infrastrukture, energetike, zdravja ter na drugih pomembnih področjih. Za razrešitev se podpisniki upirajo tudi na nezakonite prisluhe, stare 14 let, ki so prišli v javnost šele sedaj. Res me čudi in sprašujem se, zakaj se ti prisluhi niso uporabljali že takrat, ko je bil minister minister za gospodarstvo. S takimi dejanji, z izrečenimi besedami se mi odpirajo vprašanja. Na primer glede izjave naše poslanske kolegice Violete Tomić, ki je še nedolgo nazaj izjavila, da se je ob bolezni covid zdravila z ivermektinom. To je zdravilo za živali, ki se ga dobi na recept pri veterinarjih. Lahko se sprašujemo, kako ga je dobila, kje in kdo ji ga je predpisal. Da se ne vprašamo glede nakupa na črnem trgu in še drugih vprašanj. S to izjavo lahko sklepam, da nagovarja državljane, naj se zdravijo mimo stroke, kar je zelo nevarno, da ne rečem danes že večkrat izrečene besede – glupo. Mogoče bi bilo dobro to zadevo obravnavati vsaj na odborih za zdravstvo in kmetijstvo. Kolegice in kolegi, vsak izmed nas je že kdaj rekel kaj, kar je bilo v izrečenem primeru primerno, čez nekaj let, v drugih okoliščinah pa povsem zgrešeno in se uporabi za rušenje ugleda slehernega izmed nas. Mislim, da to ni sprejemljivo.

Spoštovani predsedujoči, prosim, da ko vidite, da se nekdo na tako žaljiv in nespodoben način odmika od teme interpelacije in zlorablja to dvorano, ta zbor, to interpelacijo za neka obračunavanja na čisto neki iks ravni, to zaustavite, tako kot gospod Tanko to zaustavlja. Vsakič nam vpade v besedo, če bi za milimetrček kaj drugega povedali, tudi če je v kontekstu. To je pa šlo preko vsake meje, tako da jaz vas res prosim, da vodite to sejo na način, kot pač morate voditi. Res, ker tole je pa res presežno, Hvala za vaš postopkovni predlog. Že ko se je odprla razprava pred mano, so pustili široko razpravo. Naj vam povem, da če se kdo odmika od dnevnega reda, ste, draga kolegica, to tudi vi, in sem vas že opozoril na to danes. Da mene nekaj v vpletate, nimate prav. Gremo naprej. Lidija Divjak Mirnik ima besedo

Mislim, da smo bili poslanci do zdaj sorazmerno disciplinirani v tem, da smo govorili eni v zagovor, drugi v kritiko ministra Vizjaka, kar je popolnoma normalna praksa na tovrstnih sejah Državnega zbora. Kar smo tukaj videli, je pa totalen vsebinski odmik in osebna diskreditacija človeka, ki ga niti tukaj ni. Mogoče se kolega ne strinja s poslanko, mogoče se tudi ostali ne strinjamo s poslanko, ampak se nima priložnosti zagovarjati in in nima priložnosti podati svojega stališča, sploh pa to nima nikakršne zveze z mahinacijami, ki so prepletene z delom ministra Vizjaka. Tako da, spoštovani podpredsednik, vi ste na bini, vi ste tisti, ki lahko poslance in poslanke opomnite, na kakšen način naj zašofirajo svojo razpravo, da bodo vsebinsko on point. Tako da prosim vas, ne bodite tam za mizo za okras, ampak bodite predsedujoči državnemu zboru. Spoštovani gospod Siter, ko sem pred dvema urama vodil, če ste vse poslušali, sem vas prosil, vse poslance, dajmo se držati vsebine. In jaz tudi želim, da se tega držimo. Ampak to mora veljati za vse, ne pa za ene. Ne želim nobenega deliti, apeliram pa na vse, tako kot sem prej rekel, da spoštujemo tudi 8. člen Etičnega kodeksa in da spoštujemo naš poslovnik.

jaz nekako polagam vam vsem skupaj, da se poskušajmo držati vsebine. Bilo bi zelo nekorektno od mene, če so moji predhodniki dopustili široko razpravo, da jaz to zdaj omejujem. In tega ne bom naredil. Jaz apeliram na vas, da se držimo poslovnika. to ni bila široka razprava, to je bila žalitev poslanke, ki je ni v Državnem zboru, in ta poslanka ni danes predmet interpelacije in ta žalitev nima popolnoma nobene zveze niti v širši, najbolj možno široki razpravi v zvezi s to interpelacijo. Nobene, nikakršne povezave. Zato postopkovno prosim, da temu poslancu izrečete opomin. To bi bilo poslovniku. Tega se enostavno ne dela. In jaz, ko ste mi rekli, da sem zahajala široko – niti malo. Danes se absolutno ves čas držim izključno interpelacije. **PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:** Vašega postopkovnega predloga ne bom upošteval. Vam pa priporočam, da poslušate magnetogram, če ste pozabili, kaj ste

ur. Ob vsakokratni menjavi vlade v Republiki Sloveniji volivci upravičeno pričakujemo, da bo tudi vsaka naslednja pri svojih dejanjih sledila vsaj nekim osnovnim etičnim, demokratičnim načelom, da bo spoštovala slovenski pravni red in tudi ustavo. To smo počeli v vladi, ki jo je vodil gospod Marjan Šarec. Danes pa imamo malce drugačno sliko.

Za vse tiste gledalce, ki nas gledajo, naj samo ponovim, kdo sestavlja to koalicijo in kdo so podporniki te koalicije in te vlade, ki kao dela za ljudi.

uničuje stabilnost javnih financ in s pufi, ki jih je naredila, zakreditirala še naše vnuke. Krši tudi človekove pravice in terorizira narod z danes tako, jutri drugače odloki, ki so po vrhu vsega še nezakoniti, in to Ustavno sodišče vsak dan pove, tudi danes. Podreja si javne medije – videli smo STA, gledamo RTV. S pritiski na sodstvo s tretjem jajc, s krivosodjem – na ta način pritiska na tretjo vejo oblasti. Uničuje in zaničuje civilno družbo in nevladne organizacije. Izvaja škodljivo zunanjo politiko. Niža standarde komunikacije, žali ljudi, žali policiste, žali novinarje, da o trobilih, ki vsak dan sproducirajo novo laž, niti ne govorim. In za piko na i je ta vladna ekipa prevzela vzorce delovanja tajkunov, proti katerim se kao bori že 30 let to je seveda samo predstava za javnost, v resnici se z njimi dogovarja, pogovarja na jahtah in golf igriščih. In to je razlika med LMŠ in temi strankami, ki delujejo v tej koaliciji, in seveda njihovimi zvestimi podporniki. V LMŠ se zavedamo odgovornosti. Zavedamo se tudi odgovornosti do prihajajočih generacij in zavedamo se tudi odgovornosti do okolja in naših dobrin, ki morajo ostati tudi za zanamce. Zato

o netransparentnem delovanju ministra v škodo države, alias afera glupi davki, tudi o delnicah Petrola, tudi o Zakonu o vodah, tudi o zaničljivem odnosu do izida referenduma. To samo potrjuje vzorec, o katerem sem govorila. Še bolj grozljivo je pa bilo danes poslušati koalicijske partnerje in njihova stališča. Pri predstavitvi stališča NSi – krščanskih demokratov sem danes imela občutek, kot da interpeliramo enega gospoda, ki mu je ime Bojan Petan. Petan. Kolikor jaz vem, on ni minister za okolje v tej vladi, niti ne vem, če je kdaj bil. Verjetno ne. Je pa minister za okolje v tej vladi gospod Vizjak, ki je prisegel, da bo deloval v skladu s 104. členom Ustave.

na kakšen način skuša danes NSi tukaj razložiti ljudem, zakaj pravzaprav govori eno, dela pa popolnoma drugo. Očitali so mu namreč prostaške izraze in na koncu zaključili s stavkom, citiram: »Minister Vizjak ne uživa več naše podpore.« »Minister Vizjak na uživa več naše podpore.« Saj bi se človek razjokal, kako puščeno, krščansko je bilo to povedano. In kaj so naredili? Nič. Nič in še enkrat veselo nič. Veste, kako se temu reče? Licemerstvo. Pa vam bom citirala s Frana, kaj pomeni licemerstvo. To je »vedénje ali govorjenje koga, ki se kaže poštenega, dobrega, čeprav v resnici ni tak«, konec navedka. Ker namreč, branili bodo svoje stolčke in sodelovali v tej vladi do njenega bridkega konca in razlagali, da oni pač vlade ne bodo rušili, zato ker rešujejo epidemijo, ker rešujejo življenja. Mimogrede,

Obenem bodo pa seveda v Krščanskih demokratih še upali, da volivci to sprenevedanje in dvoličnost pozabijo. Pa vmes bodo tvitali, kako je opozicija za vse kriva, tako ali tako.

smo pač vsi, ki smo jo poslušali, ali recimo velika večina nas razumeli, da nam sporoča, da minister mora oditi. Vendar se bojim, da smo to malo narobe razumeli, ker so očitno v NSi prilagodili svoje krščanske vrednote. Saj veste, tisto – po potrebi prilagodimo krščanske

ker je to popolnoma identično, kot da bi glasovali proti. Tega si pa verjetno ne upajo, ker so že dobili tisto sporočilo od predsednika Vlade, kaj pomeni, če bodo glasovali proti in kršili koalicijsko pogodbo. Jaz to načeloma celo razumem. V koalicijski pogodbi so pač zapisali, da ne bodo podpirali interpelacij. Ampak potem pač to tudi jasno in glasno poveš, ne pa delaš eno, govoriš eno, delaš pa popolnoma drugo. Ker že govorimo o Krščanskih demokratih, bi želela citirati citat iz svetega pisma, in sicer prvo pismo Korinčanom. Citiram: »»Vse mi je dovoljeno,« toda vse ne koristi! »Vse mi je dovoljeno,« toda jaz ne bom pod oblastjo nobene reči!«« Konec navedka. Vse mi je dovoljeno, toda ne koristi – ta stavek pravzaprav povzema vso pavlinsko moralo. Ne gre več za to, da človek ve, kaj je dovoljeno in kaj prepovedano, temveč za to, da določi, kaj pospešuje ali škoduje rasti novega človeka. Prvo pisno Korinčanom. Domnevam, da v NSi – krščanskih demokratih to vsi na pamet vedo, nam o tem nonstop govorijo. Kaj je pravzaprav morala? To je nekaj, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose kot posledica pojmovanja dobrega in slabega, tudi glede na nazor nosilca, na primer krščansko moralo poznamo. Vendar žal te minimalne krščanske morale očitno ne v tej vladi in ne v teh koalicijskih partnericah ni, ker govorijo eno, delajo pa drugo. In to pravzaprav skoraj vsak dan tudi dokažejo. Ob tem seveda upajo, da bodo ljudje to do volitev že pozabili. Ker vmes, vmes bodo seveda okrivili za svoja dejanja čisto vse. Prvi smo seveda v opoziciji, ker smo tako grdi in rušimo to vlado, ona se pa tako bori za življenja. Potem naslednji so, saj veste, civilna družba, novinarji, sploh novinarji na neodvisnih medijih, ti so tudi največji lumpi. Vsi so lumpi, vsi drugi so krivi, čisto vsi drugi so krivi, samo ta vlada in ta koalicija nič.

takšen poraz, kot ga je doživel, in z njim pravzaprav celotna koalicija, govoril, ker se mi zdi zamalo in ker se mi zdi to podcenjevanje ljudi. Tudi to, kar danes poslušamo od koalicijskih poslancev tukaj, da smo bili vsi zavedeni in da smo vsi narobe razumeli in da smo vsi, da ne rečem glupi, ker ne razumemo in nismo razumeli vsega tistega, kar se je pri referendumu dogajalo, to se mi zdi, veste, zelo zelo podcenjevanje ljudi. Zgodovina je že pokazala, da če človek ljudi podcenjuje, se mu to v prihodnosti tudi maščuje. Zato predlagam, da nehate podcenjevati ljudi. In še samo za zaključek. Danes bomo tukaj odločali o politični odgovornosti ministra Andreja Vizjaka. O politični odgovornosti. Ker minister Andrej Vizjak je politik in v imenu politike opravlja to nalogo, ki jo opravlja tako ali drugače. V LMŠ menimo, da jo opravlja slabo. Zato bomo seveda v LMŠ glasovali za interpelacijo in glasovali bomo za to, da politik prevzame politično odgovornost. Ker s tem, ko politik prevzame politično odgovornost, pokaže, kako velik človek je, in pokaže, da je pripravljen priznati tudi svoje napake. Hvala lepa.

Danes smo uvodoma slišali nekaj, kar se je nekako vtisnilo v spomin do te ure, kljub temu da je za nami že kar nekaj ur razprave. S strani predlagateljice kolegice Nataše Sukič smo slišali nekaj takega: da danes nismo tu, zato da bi poslušali, kaj vse je minister v času svojega mandata dosegel. Po eni strani nič presenetljivo, kajti v KUL, v Levici res niste vajeni govoriti o svojih rezultatih in dosežkih, ker jih pač nimate. Danes pa smo tu tudi zato, da povemo, kaj je minister v tem času naredil in da to dodatno poudarimo in dodatno osvetlimo. Glede na to, da je vaš edini program interpelacija, lahko seveda minister to priložnost izkoristi, da pove tisto, kar je v svojem času ministrovanja naredil, in tega je precej. Seveda pa to ni nenavadno, kajti ne samo danes, ampak tudi v zadnjih mesecih, letu in pol, skoraj dveh letih poslušamo s strani KUL samo rušenje in nasprotovanje, v tem času pa Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše, ministrice in ministri te vlade pa tudi poslanke in poslanci koalicije delamo, hodimo po terenu in rešujemo realne probleme ljudi. Če pogledamo zadnjih nekaj let, vi v Levici ste bili ne tako zelo dolgo nazaj pa nimate konkretnih dosežkov, konkretnih rezultatov, s katerimi bi se lahko pohvalili. Ta vlada jih ima in zato bomo o njih danes tudi govorili. Nič čudnega ni, kajti denar je šel takrat za študije, kako se nekaj da narediti, kako se nečesa ne da narediti, mi pa dajemo denar, 10 milijonov evrov za urejanje vodotokov. Vi ste ta denar dajali za študije, verjetno predvsem tistim, ki so bili vam naklonjeni, tistim, ki so potem, sedaj v tem času, ko ste v opoziciji, pridno napadali aktualno vlado in rušili, kjer se je rušiti dalo. Ta vlada Republike Slovenije, minister za okolje in prostor je v tem času odobril več kot 50 manjših in večjih investicijskih projektov v skupnem znesku okrog 400 milijonov evrov, za potrebe oskrbe z vodo, kanalizacijske sisteme, zagotavljanje poplavne varnosti, predvsem iz DRR, torej dogovora za razvoj regij. Tisti, ki ste se tako ali drugače vsaj malo ukvarjali z lokalno politiko, verjetno poznate to zadevo in veste, kako pomembna je za lokalni razvoj. Zagotovo je treba izpostaviti tudi 107 milijonov evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki pomembno prispeva k projektom za oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode. Pod ministrom Vizjakom sta se bistveno pospešila tudi priprava in sprejetje uredb. Če pogledamo obdobje od marca 2020 pa do današnjega časa, do novembra 2021 so ti podatki, je bilo sprejetih pet uredb, v pripravi pa jih je več kot 20. kot 20. Verjetno se tudi predlagatelji strinjate, da je prav varovanje vodnih virov eden izmed predpogojev za zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo. Sanacija vodotokov. Veste, tudi na tem področju ste leve vlade v preteklosti zaspale. Tako kot ste zaspali pri investiranju v domove za starejše, kot ste zaspali pri investicijah v slovensko zdravstvo, slovensko šolstvo, slovenske vrtce, osnovne šole, tako ste zaspali zaspali tudi pri sanaciji vodotokov. Ampak to se zdaj spreminja. Ta vlada je zagotovila, da se bo vsako leto namenilo 10 milijonov za to področje in da bodo te stvari urejene. Tisti, ki živite na poplavno tveganih oziroma občutljivih območjih, se zagotovo zelo dobro zavedate, kaj pomeni, če so v preventivnih akcijah zadeve dobro urejene oziroma da se ne šele po tem, ko se nekaj zgodi, ko naravna nesreča udari, mora zadeve sanirati, in kakšno škodo, kakšne posledice to lahko prinese. Veseli me, da se je začela odpravljati škoda tako na objektih, na številnih zgodbah, kjer je bila v zadnjem desetletju s strani ujm povzročena

Ta vlada, ta minister sta dokaz, da se tudi na področju okolja in prostora v Sloveniji stvari dajo premikati, seveda pa če denar namesto v konkretne projekte, konkretne investicije raje dajete za študije, kako se nekaj da oziroma ne da narediti, potem verjetno denarja zmanjka za tisto tisto konkretno, kar pa zdaj lahko vidite v realnosti. V tem mandatu smo povečali sredstva za vzdrževanje vodotokov v višini preko 25 milijonov evrov na leto. Če rečemo konkretno za letošnje leto, ki se izteka, leto 2021, je bil prvič program rednega vzdrževanja v višini preko 28 milijonov evrov. Izpostaviti je zagotovo tudi, da je po 16 letih dogovarjanja prišlo do koncesijske pogodbe za proizvodnjo električne energije na srednji Savi. Lahko se strinjamo, verjetno tudi predlagatelji, da z rabo okolju prijaznih obnovljivih virov energije zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov in izboljšujemo poplavno varnost. Pospešeno se izvaja mehanizem celostnih teritorialnih naložb, 20 pogodb je bilo od leta 2020 naprej podpisanih, v skupni vrednosti preko 69 milijonov evrov. Tudi na področju saniranja plazov, 154 plazov se je saniralo oziroma 78 objektov oziroma v 78 različnih občinah v skupni vrednosti 25,5 milijona evrov. Ministrstvo za okolje in prostor je aktivno tudi na področju debirokratizacije. Veste, da je to pomemben projekt aktualne vlade Republike Slovenije, ki lajša življenje vseh, ki v Sloveniji delamo in živimo. Na področju presoje vplivov za okolje je bila izvedene deregulacija, s čimer se je zmanjšal pripad zadev za 30 %, in kar je tudi zelo pomembno – brez škode za okolje. Aktivno se zapirajo odlagališča in sanacije, skladno s koalicijsko zavezo je bila izvedena tudi inventarizacija potencialno onesnaženih območij, ki jih je v Sloveniji tam okrog 550. Prav je, da izpostavimo tudi področje podnebnih sprememb. Sprejeta sta bila dva konkretna programa na področju obvladovanja podnebnih sprememb, tukaj torej govorimo o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 in Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije. Na Ministrstvu za okolje in prostor so prenovili tudi stanovanjsko zakonodajo in s tem po ocenah do leta 2026 zagotovili vsaj 5 tisoč dodanih javnih najemnih stanovanj, o katerih smo lahko v zadnjih mesecih s strani opozicije KUL veliko poslušali, ampak ko ste imeli v rokah škarje in platno, na tem področju niste naredili nič. Ko govorimo o konkretnih zakonodajnih zadevah, je bilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor aktivno na tem področju. Konkretno lahko izpostavim Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon, ki vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije prinašata hitrejše, boljše pa tudi cenejše in digitalizirane rešitve. Izpostavil bi, da je bil sprejet Pomorski prostorski plan Slovenije, s katerim se je v Sloveniji prvič po osamosvojitvi uvedlo strateško planiranje za trajnostni razvoj dejavnosti in rabe na morju. Cenjeni visoki zbor, kot ste lahko ugotovili, sem v zadnjih nekaj minutah navedel preko 10 konkretnih dosežkov Ministrstva za okolje in prostor, aktualnega ministra gospoda Vizjaka in celotne Vlade Republike Slovenije na področju okolja in prostora. Zato bom tukaj še enkrat izpostavil, danes je bilo to večkrat poudarjeno – o vsem tem, kar sem jaz zdaj navedel, se danes očitno sploh ne bi smelo govoriti, kajti to je nepomembno, spoštovane in spoštovani. Pomembno je samo to, da se blati aktualno vlado, da se blati aktualnega ministra. To pa je tisto, kar je pomembno. To pa je tisto, kar je pomembno. Jaz lahko na eni točki razumem opozicijo, ker nima programa, ker nima vsebine, da se skoncentrira samo na kritiko in na blatenje in tako naprej. Ampak v koaliciji, v tej vladi, ki je aktivna, ki hodi po terenu, ki rešuje realne probleme ljudi, imamo rezultate za tisto, kar počnemo, in te rezultate tudi z veseljem predstavimo in ti rezultati so vidni tudi na terenu. Ne glede na to, kako se v opoziciji trudite in kako prek svojih mainstream zvočnikov producirate laži, jih tudi sami ustvarjate, so ti rezultati vidni na terenu in ljudje to zelo dobro vedo. Spoštovani minister, danes ste večkrat pozvali kolege iz opozicije, ki vas interpelirajo, naj imajo enake vatle za vse. Mislim, da je to zelo zelo na mestu, ampak Levica, opozicija KUL, vsaj jaz tako gledam na to zadevo – če se izrazim v tem žargonu, njihov naravni habitat so dvojna merila. V tem pač živijo in ustvarjajo in danes tudi razpravljajo. V kontekstu teh dvojnih meril so spisali tudi interpelacijo zoper vas, tudi interpelacijo, ki nas čaka v ponedeljek, in tudi pretekle interpelacije, ki smo jim bili priča. Gre samo za še en konstrukt, tisto, kar pač dobro počnejo oziroma mislijo, da dobro počnejo. Tudi danes se človek ne more znebiti občutka,

v zadnjih dneh je očitno že odprta sezona poslanskih prestopnih rokov in ptički iz enega gnezda letajo v drugo gnezdo, ampak verjetno vsi že dobro vemo, da bodo ne glede na zamenjavo gnezda ti ptički 24. aprila, večina izmed njih, morali ponovno odleteti iz tega gnezdeca. Da ne bom toliko abstrakten, mi dovolite en konkreten primer. Mislim, da ima recimo iz Liste Marjana Šarca zagotovo največje možnosti za izvolitev kolega Jani Möderndorfer, samo, po moji oceni, pod drugo blagovno znamko, ki nekoliko bolje leti kot LMŠ. Osebno bi rad povedal, da interpelacije zoper ministra za okolje in prostor, ministra Vizjaka ne bom podprl. Na tem mestu bi dal tudi današnjim predlagateljem dobronamerni nasvet, da se morda v prihajajočih mesecih bolj posvetijo vsebini, svojemu programu in njegovi predstavitvi in nekim usmeritvam za prihodnost, kakšne bodo rešitve v prihodnosti, kako bodo državljanke in državljani živeli boljše, lepše in bo seveda gospodarski razvoj boljši, večji, uspešnejši, da bo Slovenija cvetela kot družba in kot uspešna gospodarska država. Tukaj se bom dotaknil še enega konkretnega primera, ki me je, bom rekel, na nek način danes navdihnil ne tako zelo dolgo nazaj, ko je kolegica poslanka gospa Tina Heferle ministru dejala nekaj v smislu, češ, saj

da ste za to, da morajo imeti delavci višje plače in tako naprej, ampak ste pa proti noveli Zakona o dohodnini, ki vsem, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo, prinaša višje plače, višjo blaginjo. To je ta razkorak, na eni strani so besede, izgovorjene ali zapisane, na drugi strani so pa konkretna dejanja, ko se je potrebno odločiti. Tako da ni isto, za koalicijo, za to vlado besede in dejanja niso isto. Mi se tega držimo, vsaj v Slovenski demokratski stranki, kot lahko vidimo v zadnjem letu in pol, v zadnjih skorajda dveh letih, smo tisto, kar smo obljubili, uresničili. In še bomo do konca mandata, še nekaj mesecev je ostalo. Če

Ne glede na to, zaradi mene je lahko še 10 interpelacij do konca mandata, tako kot je današnja interpelacija lepa priložnost, da poudarimo rezultate, ki sta jih minister in ta vlada naredila tako na zakonodajnem področju kot pri določenih projektih in investicijah, kot tudi z delom na terenu, tako bo priložnost tudi v ponedeljek. Prepričan sem, cenjeni visoki zbor, da tudi sami globoko v sebi veste, da si bodo po današnji interpelaciji in tudi po ponedeljkovi interpelaciji in vseh morebitnih interpelacijah, ki še sledijo v tem mandatu, ljudje zapomnili predvsem to, da ta vlada dela, dela za ljudi, za višjo blaginjo, da se v Slovenski demokratski stranki, da se v Vladi Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše, da ta vladna koalicija, ki jo že leto in pol rušite, dela in gradi v dobro ljudi, za blaginjo ljudi, vi pa žal ne morete iz svoje kože in še vedno, kljub epidemiji rušite.

in bi rada malo pokomentirala standarde te vlade, ki dela. Minister sam pravi, da deluje po standardih te vlade. O tem sicer ne dvomimo. Spodkopavanje okoljskih standardov politike, države, partikularna, koruptivna, škodljiva, netransparentna in celo nezakonita ravnanja, minister za pravosodje, ki je sam v kazenskem postopku zaradi utaje davkov, tudi njemu se namreč zdi plačevanje davkov pač glupo, pa še drugi ministri, ki bi morali že zdavnaj odstopiti. Spoštovane in spoštovani, tako izgleda vlada Janeza Janše, ki pač dela. In seveda je logično, da minister pač deluje po standardih te vlade. Vlade, ki si domišlja, da je država njen plen. Kot mešetarite z javnimi podjetji, mešetarite tudi z okoljem in naravo, se pravi z javnim dobrim. Ne briga vas niti malo, da je to javna last vseh nas, da je to javna dobrina. Modus operandi te vlade pa dobesedno uokvirja izjava ministra Vizjaka. Navajam: »Bomo že sodniku strli ta jajca.« Izjava iz afere glupi davki. Hvala lepa za pozornost.

od trikratnega ministra v Vladi Republike Slovenije, tudi državnega sekretarja, župana in poslanca Državnega zbora Republike Slovenije bi človek pričakoval moralen, odgovoren, spoštljiv odnos odnos do dela, do ljudi, do okolja in pa seveda do davkov, iz katerih vse to izhaja. Tema so davki, seveda, ki jih ustvarjajo ljudje, ustvarjamo jih za varno in lažje življenje v naše skupno dobro. V razpravi bom izhajal iz naših prepotrebnih skupnih davkov, po vaše, minister, »glupih« davkov, seveda v narekovajih, ki jih je potrebno kontrolirati s trenjem jajc celo sodnikom, z lomljenjem kosti, in kaj vse smo še slišali,

ne drži. Ampak tule, v prosti enciklopediji, pa lepo piše. Če to ne drži, morate poskrbeti, da se to popravi ali pa izbriše. Tu piše: »Vizjak pa je sogovorcu dejal, da bi bilo plačilo davkov glupo. Sprva je minister je minister dejal, da je posnetek lepljenka, ob dodatno objavljenih prisluhih pa je potrdil, da so posnetki pristni.« To sem prebral zato, da mi ne boste očitali, da govorim nekaj, kar ni res, kar ste vi danes večkrat poudarjali. Ne Ne vem, tako je vsaj javno zabeleženo. Kako se financirajo odgovorne demokratične države iz davkov? Namerno želim, to je Evropska komisija zapisala, nekaj teh zadev, dejstev bom povedal pa tudi želim, da poveste, ali se vi tega držite ali temu osporavate. »Zato da zagotavljajo vzdržnost javnih financ, za pravice do zagotavljanja osnovnega zdravstva vsem.« Pri nas, v Sloveniji je to še toliko bolj pomembno, ker imamo takšen sistem, da je vsem omogočen dostop do zdravstva.

ravno na tem področju, z Zujfom marsikaj vzela. Še danes recimo upokojenci niso dobili nazaj vsega, kar jim je bilo odvzeto, in tega se moramo vsi zavedati. »Financiranje lokalnih skupnosti, financiranje sodstva, vojske, varnosti, zagotavljanje socialnih transferov, investicij v infrastrukturo.« In financiranje tako pomembnega razvoja, ki smo ga v v preteklosti kar dobro zanemarjali. Zato smo tudi krepko zaostali oziroma ne moremo doseči niti povprečja razvoja Evropske unije. Kajti danes smo še vedno samo na 82 %. Minister, v Evropi se vse te storitve financirajo iz davkov, v povprečju cirka 42 % zbranih davkov na BDP, povprečje Evropske unije, in se še povečujejo. To se pravi, davki se še višajo, ker se odgovorne države zavedajo, da če bo več davkov, bodo tudi ljudje več imeli od tega. Odgovorne vlade se zavedajo, da plačevanje davkov prinaša neodvisnost, zagotavlja razvoj. Davki so torej bolj zanesljiv in bolj predvidljiv vir financiranja kot pomoč in posojila, zadolževanje. To je pomembno, ker v nadaljevanju bom tudi neka dejstva navedel, ker ste sestavni del te vlade, vi ste tudi soodgovorni v tej vladi za to, kar se dogaja, tudi v proračunu. Na drugi strani pa davki pripomorejo k temu, da se vlade vedejo bolj odgovorno do svojih državljanov. Pomembno od vas kot politika. Višji ko so davčni prihodki neke vlade, več storitev lahko država zagotavlja za državljane. Je pa seveda dejstvo, da so državljani tudi bolj pozorni na to, kako se ti porabijo. Davčni prihodki torej pripomorejo k boljšemu vodenju države in spodbujajo večjo demokratičnost političnega sistema. Pri nas pa, kot izgleda, gre v obratni smeri, in to nas skrbi. Pomembno. V demokratičnih državah je neplačevanje, izogibanje in prikrivanje davkov nezakonito in celo sramotno, akterje, ki to delajo, se javno sankcionira, nekatere tudi izbriše s trga, če se tako izrazim. Davčni sistemi seveda določajo, kako je bogastvo razporejeno med bogatimi in revnimi – pomembno! – kako politika pobrane davke razporeja. Ja, razporeja in ne daje, kot že dve leti poslušamo v tem državnem zboru s strani koalicijskih poslancev. Tudi danes je predhodnik o tem govoril. Seveda ne morete dajati, ker nikogar od vas oziroma od nas ni niti med prvimi tisočimi najbogatejšimi v tej državi, vsaj ne v tej državi, in tako ne morete iz česa dajati. V zadnjih dveh letih, in žal še prihodnja leta, bomo odvisni od razporejanja iz zadolževanja, tako daleč ste nas pripeljali. Saj smo vsak dan, ko se zbudimo, bolj zadolženi. V letu 2019 je imel vsakdo od nas 15 tisoč dolga, javnega skupnega dolga, danes ga imamo že 20 tisoč. V letu 2023, izračunano iz bilančnih projekcij, ki ste jih tudi dali v Bruselj, bo že 23 tisoč ali pa celo več, ker vsega še ne vidimo oziroma se davki znižujejo. Vi pa želite dajati več. V Sloveniji zberemo glede na to, kar sem prej govoril, le 38 % davkov na BDP. Rekli smo prej, povprečje Evropske unije je 42, pa je povprečni BDP tudi krepko višji, za 20 %. Z novimi zakoni jih vi še znižujete in na drugi strani obljubljate vsem več. To je bistveno odstopanje od povprečja Evropske unije, kjer je to povprečje 42 %. Tako državljanke ali državljane zadolžujete preko vseh dopustnih meja in prelagate breme na prihodnje rodove. Ja, veliko hvaljenja je bilo tudi danes od predhodnika kolega kolega Ferjana, kaj vse ste zopet dali, kaj vse ste vi dali. Vlada Marjana Šarca je predvsem delila, ker zapomnite si, spoštovani poslanke in poslanci, mi tu lahko samo delimo, nič ne dajemo, še enkrat. In to si zapomnite, vsakič ko boste govorili, da dajete, vam bom dal vedeti, da to ni res.

Kaj je pa to tako težkega, vzeti kredite danes, ko se lahko dobijo, in potem iz teh kreditov dajati? Ne zavedate se pa, da vse to prenašate na bodoče rodove. Vem, ste minister za okolje in prostor, nekoč ste bili minister za gospodarstvo, v drugi vladi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pomembni resorji za kompleksno razumevanje sistema države, za ustvarjanje prometov, od katerih se plačujejo davki, s katerimi se zagotavlja varno življenje vseh nas. In vi kljub vsemu vehementno: »Plačevanje davkov je glupo.« Čeprav pred toliko leti, vprašanje je, kaj vse se pa danes pogovarjate za zidovi. Nekaj okrog tega smo tudi slišali še dodatno, kako se trejo jajca in tako naprej. Zato vam očitam, da ste tudi danes soodgovorni za strukturni primanjkljaj, ki ga ta vlada prikazuje oziroma ga je ustvarila, saj s svojimi izjavami dajete javnosti popolnoma neprimerno vsebino in s tem ljudem ustvarjate nezaupanje do te države. države. Popolnoma napačni in neodgovorni signali za vzdržne javne finance, zagotavljanje razvoja varne družbe. Veste, minister, veliko se ukvarjam z vprašanjem, koliko davkov nam spolzi z neplačevanjem, izogibanjem plačil, s transferji – precej, mislim, da je tu največ – v hčerinskih podjetjih multinacionalk, ki so seveda pri nas. Sprašujem se, koliko si vi v preteklosti in seveda tudi danes prizadevate, da bi teh davkov čim več ostalo v Sloveniji. To je velik problem in tu je lahko tudi velika korupcija, ki jo je pa zelo težko dokazovati. Ampak ravno za države v razvoju je zelo značilno, da nasedajo takšnim korupcijam in se na tiho dogovarjajo in multinacionalke potem lahko s transfernimi cenami prenašajo ta kapital, dobičke v svojo državo in tam pridno polnijo blagajne in dobro živijo in BDP in dodana vrednost tam visoko rasteta, države v razvoju pa potem težko naredijo tisti priključek k vsemu. k vsemu. Zelo pomembno. Kar 24 milijard zadolženosti v obdobju 2005 do 2008 se je nabralo prek bank v takratnem času divje tranzicije. Pomembno. V tistem času javni dolg niti ni naraščal, ampak teh 24 milijard je pomembnih, kako je takrat Vlada dopuščala prek bank, da se je zadolževalo zaradi tranzicije gospodarstva. V krizi je sledil propad podjetij po tekočem traku, propad bank, ki so bile vezane na propadla podjetja. Rasti BDP v obdobju 2004–2008, ki je temeljila na zadolževanju in se je seveda sesula kot iz kart, čeprav je bila takrat zelo visoka, ampak je temeljila na zadolževanju, sledi gospodarska in bančna luknja in nazadovanje v doseganju razvoja. Primeri na povprečju EU,

Šele po 2014 smo ponovno začeli zmanjševati ta padec in danes smo na 82 %, žal še vedno nekoliko manj kot 2008. Saj se lepo sliši, vi ste takrat zaključili to vlado, ampak na trhlih temeljih je bilo takrat zaradi te velike zadolženosti gospodarstva, v čemer smo bili unikum. Sledijo seveda visoki proračunski primanjkljaji in zadolževanje. Drugega nismo mogli pričakovati. K temu je pripomogla tudi druga skrajnost vaše druge vlade v letu 2012. Za drugo skrajnost pretiranega šparanja brez investicij, razvoja in uvajanja, ste takrat uvedli Zujf, ki ga še vedno nismo, da še enkrat ponovim, v celoti odpravili, vsaj ne do upokojencev. Do upokojencev imamo še vedno dolg iz tega obdobja in to moramo priznati. Prav to nam je v prihodnje najtrši oreh, kajti blagajna za upokojence je zelo velika. Minister Vizjak, to so posledice nepremišljenega vladanja iz ene skrajnosti v drugo skrajnost, ki se nadaljuje tudi v tej vladi še bolj nepregledno, še bolj netransparentno, in te vprašljive in te vprašljive Janševe ekonomije, katere zelo viden sestavni del ste seveda tudi vi. Zato ste soodgovorni, zato vam danes na tej interpelaciji s tega vidika tudi to očitajo. O ostalem so tako že dosti dobro povedali kolegi pred mano. Minister, postopoma mi postaja jasno, zakaj so proračunski dokumenti v takšnem strukturnem primanjkljaju. Primanjkljaju, ki ga z zniževanjem davkov seveda še povečujete, kar imamo še vedno na dnevnem redu, in določene zadeve imamo na začasnem čakanju. V tem letu znaša primanjkljaj po načrtovanem proračunu kar 38,4 % primanjkljaja na prihodke. Jaz drugače gledam na to, ne na BDP, ker se popolnoma drugače sliši in so realne številke. Kako se bo končalo to leto, bomo pa še videli. Zadolženost v dveh letih že presega 9 milijard. V letu 2022 primanjkljaj kljub bistveno znižanim covid odhodkom še vedno znaša dobrih 21 %. Seveda, to je volilno leto in je treba trošiti, ljudem morate pokazati, koliko vi dajete. Dajete iz kreditov, iz zadolževanja. Lahko pa samo delite, samo to je naša pravica! Evropska komisija opozarja, vlada Slovenije, v proračunskih dokumentih, ki nam jih pošiljate, niste zajeli manjših dohodkov iz Zakona o dohodnini. Tega smo ta teden zaenkrat zaustavili. Nimate odhodkov dolgotrajne oskrbe, kar strukturni primanjkljaj še bistveno povečuje in onemogoča bodoči razvoj države. koristim to interpelacijo, da tudi vam, minister, kot sestavnemu delu te vlade to odkrito povem. Leta 2023, to je povolilno leto, vlada kljub optimistično napovedani rasti BDP ne povečuje javnih plač, socialnih transferjev, povprečnin občinam, subvencij. Odhodke v skupnem celo znižuje. Torej, uvaja se Zujf v letu 2023. Podatki so na mizi, govorim iz podatkov, ki jih je tudi Fiskalni svet predstavil in si jih lahko vsak pogleda. A glej, strukturni primanjkljaj še vedno znaša 13 %, čeprav ste odhodke praktično ustavili, na načrtovane prihodke, seveda. Seveda spet niso upoštevani zmanjšani davki iz dohodnine na plače, na kapital, ki jih imate v planu še sprejeti pred koncem vaše vlade. Kajti v letu 2023 bodo to še večji odhodki, ki niso upoštevani. Na to opozarja Evropska komisija – da Slovenija z najvišjim strukturnim primanjkljajem pluje v nevarne vode in pušča prihodnji vladi zelo slabo doto. doto. Normalne demokratične družbe se zavedajo, da je bolj pametno financirati javno porabo v zdravstvu, pokojnine, šolstvo, šport, socialo, kulturo, občine, vojsko, sodstvo, lokalno skupnost, in najpomembnejši je razvoj z davki in ne zadolževanjem. V tej vladi je žal drugače, po vaše je denarja dovolj, seveda z zadolževanjem pri finančnih institucijah. Kdo bo to vračal? Če se izrazim v vašem žargonu: boli vas patak. Bodo že vračali naši zanamci, pomembno je, da danes vladamo mi in si prisvojimo v tem času, kolikor je pač možno in kolikor še lahko vzamemo. Ne znam drugače razumeti teh dejanj. Kot ekonomist, kot finančnik žal vidim tako. Sprašujem vas, minister, kot predstavnika te vlade, ki vam je plačevanje davkov sicer glupo, kako bomo jutri financirali pokojnine, ko bo samo še en delavec delal za enega upokojenca. Že danes pa tretjina upokojencev živi pod minimumom preživetja, tudi zaradi neodgovornega ravnanja z državnim premoženjem in premalo vlaganja v razvoj v preteklosti. V letu 2020 se je število državljank in državljanov, ki živijo pod pragom revščine, povečalo za 11 tisoč duš. To je za kar eno občino prebivalcev, da imamo primerjavo. Kako to, minister, če pa je takšna rast BDP, zaposlenih, plač in ne vem, s čim vse se še hvalite, tudi danes smo to slišali? Zakaj potem revščina narašča? Seveda, povečuje se razkorak med revnimi in bogatimi. Seveda, z vsakim zakonom se znižujejo davki za bogatejše, za revnejše le minimalno, državna blagajna pa se žal prazni in potem ni dovolj za vse. In še naprej. Kako bomo jutri namenili več denarja za zdravstvo, če se davki znižujejo? Kako boste dali zdravstvu višje plače, če danes prioritetno investirate v vojaška letala, osemkolesnike, na strani zdravstva, dolgotrajne oskrbe ste še vedno v fazi pridobivanja dokumentacije. Za to je vaše ministrstvo seveda soodgovorno. In temeljite na milijonih, celo milijardah iz papirne dokumentacije v proračunu, ki tako in tako ni realna. Govorite, poslušamo vas že eno leto, koliko dajete za investicije, realizirali pa niste skoraj nič, razen na infrastrukturi, kjer so vam že na krožniku prinesli in poroštva in vse, da se je lahko začelo delati. Seveda, če je plačevanje davkov glupo, je potrebno krepiti kapital in skrbeti za lastne interese. Kako dolgo bo to šlo, minister, se sprašujem. Ali se na koncu koncev ne bojite, da se bo narod dvignil in bo začel nekomu treti jajca? Ali ste se zavedali tega? Ker ta opozorila so že zelo močna na vseh koncih. In za to boste tudi odgovorni. Kaj bo jutri z javnimi financami? Ponavljam, v vašem žargonu seveda, boli vas patak. Tak Tak občutek imam, se opravičujem. Žal s svojimi dejanji in obnašanjem ne spadate na tako odgovorno funkcijo, kot je ministrovanje v demokratični državi Sloveniji. Dojemite no že enkrat in odstopite sami, kajti z vsakim dnem vašega vztrajanja na tem mestu se vas drži več blata, ki ga boste zelo težko oprali. Hvala lepa. Kolege na levi strani prosim, spoštujmo govornika. Repliko ima Jure Ferjan. Izvolite. Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Ker me predhodnik iz Liste Marjana Šarca očitno ni dobro razumel, bi želel še enkrat nekaj poudariti. In sicer dobro, potem pa tako, da boste razumeli. V Vladi Republike Slovenije, ki jo vodi Janez Janša, v aktualni koaliciji delimo denar ljudem, slovenskemu gospodarstvu, zdravstvu, šolstvu, dajemo denar za investicije in projekte. V prejšnji vladi in v preteklih vladah pa ste denar delili nevladnim organizacijam s sedežem na Metelkovi 6, denar ste delili tistim, ki so pripravljali študije, kako se nekaj da oziroma ne da narediti. Da bomo lažje razumeli. Govorili ste tudi o zadolževanju. Verjetno ni treba dodatno poudariti, da je Slovenija, da je svet v epidemiji covida-19. In če podatke postavimo v kontekst, se je Slovenija zadolžila bistveno manj, kot se je v povprečju zadolžila posamezna država članica. To je dejstvo. Če pogledamo, kakšne obresti smo plačevali za kreditiranje javnega dolga leta 2014 in koliko jih plačujemo zdaj, v nominalnem znesku razlike za več kot 300 milijonov evrov. Toliko o dejstvih in konkretnih podatkih. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Jože Lenart, kaj imate vi? Replike na repliko ni, tako da nadaljujemo z razpravo. Mag. Dejan Židan, za njim se pripravi Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod minister, gospa državna sekretarka, ostali prisotni, en lep večer vam želim! povedano, toliko napisano, da bom jaz začel, gospod minister, nekoliko neobičajno. Naslednji teden bomo praznovali 30. obletnico slovenske ustave. Tudi te dni se dogodki vrstijo, ne dolgo nazaj smo imeli srečanje s prvo ustavno komisijo in strokovno skupino ustavne komisije, da smo se jim zahvalili. V teh časih se je ustava spremenila, dopolnila enajstkrat. Temu se reče ustavnorevizijski postopek. Od tega je mogoče meni zelo pomembno, da smo uspeli kot ena prvih držav na svetu vpisati v ustavo pravico do pitne vode. Vem, da je marsikdo pozabil, o čem je takrat šlo, tudi različno se zdaj to interpretira. Ampak če pogledate nas, ki smo bili pobudniki, takrat se je zgodilo, da smo opazovali, tudi v Evropi – primer je bila Francija, tudi Nemčija, recimo berlinski vodovod,

kaj to pomeni s stališča cene in kaj to pomeni s stališča vlaganj oziroma s stališča slabšanja kvalitete. To je bil takrat razlog, da je po celi Evropi potekala akcija zbiranja podpisov. To je bil razlog, da so se nekatere velike države hitro odmikale od koncesijskega sistema upravljanja, tudi recimo nemški berlinski vodovod. To je bil takrat tudi glavni razlog, da smo v Sloveniji sprejeli spremembo ustave. Lahko celo rečem, da smo bili nekoliko napredni, ker če bi danes podobno počeli, bi verjetno dali na prvo mesto posledice podnebno-okoljske krize, klimatskih sprememb. Ena od posledic je namreč tudi velik pritisk na dostopnost vodnih virov. Kar se tega tiče, smo bili uspešni in sem vesel, da smo prišli tako daleč, implementacija pa še ni zaključena. Z vašim ministrstvom pa tudi neposredno z Vlado smo si izmenjali kar nekaj dopisov, česar se verjetno spominjate, ker ste bili vi spodaj podpisani. Dobivali smo obljube, da bo končni korak, in to je korak, da bomo implementirali zadnje stvari, ki so potrebne, to je, da upravljanje ne pade v roke zasebnikom, narejen nekje na polovici letošnjega leta. Torej, da se tako reče – javnih gospodarskih službah na področju varstva okolja. Tisto, kar ni bilo dobro, pa je, da so se začeli iskati argumenti, zakaj se delajo zamiki, in roki spreminjati. Sedaj ste si sami zadali rok, da nam ga boste oziroma širši javnosti v okviru javne razprave predstavili do konca tega leta. Kolikor je meni v tem trenutku znano, tega zakona – vsaj da bi ga jaz zaznal – še ni

Ali pa imate dvojne kriterije, ene za državno administracijo, druge pa sami za sebe. Domov vas je poslal. Tako piše danes notri, zadnji teden bodite čim bolj doma, da ne boste pomagali širiti okužbe biti nekaj posebnega. Delajte podobno kot vsa ostala državna uprava, ne pa imeti nekega posebnega statusa, prosim lepo. Ampak okej, dobro je, če bo prišlo. To je ena zamera, ampak okej, če boste do konca leta to dali, vi veste, da če če bo postopek peljan tako, kakor je potrebno, je majhna verjetnost, da bo v vašem mandatu sprejet. Vsi se veselimo, zlasti na tej strani, pa verjamem, da kdo tudi na desni, da se obdobje te vlade končuje. Marsikje sem že v Sloveniji videl, da imajo na koledarjih napisane prav dneve, ko odštevajo. Vsak čas bomo prišli do stotice in potem boste videli, se bo samo obrnilo. Če bo ta zakon pripravljen, če ga – če ne ta, pa neka druga – konstelacija Državnega zbora sprejme, bo to v redu. Bo z zamikom, ampak pomembno je, da bo narejeno. Tisto, kar mi še sedaj ni jasno, je, če smo takrat zmogli, da smo kot ena prvih držav tudi zaradi klimatskih, podnebnih razmer zaščitili vodne vire, kako to, da tudi z vašim sugeriranjem ne uspemo skozi parlamentarni odbor spraviti resolucije o razglasitvi okoljsko-podnebne krize,

skrajne stranke, to je svobodnjakov. Potem se vprašam, ali je pri nas razlika, da ga ta parlament ne more sprejeti na odboru – jaz sicer mislim, da na plenarki bi ga, ampak odbori niso več sestavljeni, kakor je plenarka – da je mogoče pri nas nekaj več skrajnih strank kot v avstrijskem parlamentu. Ampak dobro, tudi tega očitno ne bomo v tej sestavi parlamenta. Povsem prepričan pa sem, da bomo to naredili v novi sestavi parlamenta. Pa še nekaj bi rad povedal, ker je pogosto slišati z vladne strani, da se to ne sprejme, da ne bomo nekega dodatnega bremena dali slovenskemu gospodarstvu kot eni prvih. Mi več ne moremo biti prvi. To morate vedeti. Države, kjer bodo klimatske spremembe najhuje udarile vse, to so sredozemske, so v veliki meri na svojem ozemlju podnebno-okoljsko krizo že razglasile. Primer tega je, če pogledamo, sosednja Italija, pa če gremo naprej Francija in potem pridemo do Španije pa do Portugalske in tako naprej. Druga stvar je nekoliko bolj pozitivna. Z vašim ministrstvom, zlasti prek razprav z vašo državno sekretarko, ki je tukaj prisotna – moram reči, da je vse obljube, kar jih je dala do sedaj, uresničila in samo tako naprej tako naprej – pa tudi prek dopisov, pobud smo začeli zelo intenzivno razpravo, ki še ni zaključena, ampak se je vsaj začela, to je, kaj narediti z emisijami pri sežigu odpadkov in sosežigu odpadkov. Moje, naše pobude so šle v dve do tri smeri. Prva smer je bila, dajmo, prosim, ne vedno govoriti, kaj so neki bazni, najnižji evropski standardi, ampak dajmo v Sloveniji upoštevati standarde najboljših držav. Ob tem da se zavedam, da moramo za svoje odpadke sami poskrbeti. Druga pobuda, ki jo dajem ves čas, je, zavedajmo se, da imamo v Sloveniji že okoljsko degradirana področja. Bodimo do teh področij bolj blagi, torej standardi za ta področja naj bodo še strožji. Tretje, dajmo res narediti razmislek, kaj je bolj pomembno, ali je bolj pomembna zmožnost posamezne tehnologije ali zdravje ljudi. Ko to vprašam, kaj je vprašanje? Vprašanje je, zakaj pristajamo na to, da dovolimo različne koncentracije škodljivih snovi, če gre za različno tehnologijo, za sežig ali sosežig. In kot četrto, dajal sem vam pobudo, da v svoje strokovne skupine vključite predstavnike zdravstvene stroke. Torej da se ne bo samo iskal način, kako meriti emisije ali pa emisije v okolju, ampak da bo zdravstvena stroka konkretno povedala, kako to vpliva na zdravje ljudi. Tisto, kar bi želel povedati, je, da ste nam, tudi meni, v prvem koraku Imate delovno skupino, naredili ste celo dve podskupini. V eni podskupini je tudi pomembna prisotnost zdravstvenih strokovnjakov. Tisto, kar je pomembno, je, da ste sami sebi dali rok, in ta rok je, da boste do konca tega leta – sami ste napisali sicer v roku šestih mesecev po koncu epidemije, to je, če preračunamo, 15. december, to je bilo predvčerajšnjim – prišli z rezultati. Danes je dva dneva po tem in poslansko vprašanje sem komaj postavil, točno 15. sem ga postavil, ker je takrat minilo točno pol leta. Jaz si zelo želim, da bo odgovor na to poslansko vprašanje takšen, kakršna je bila vaša obljuba oziroma kakršna je bila vaša napoved. Tretja stvar. Tu bom pa povedal, čeprav ni običajno, da opozicijski poslanci pristojno ministrstvo tudi pohvalimo. Ampak ko sem vam dal že nekajkrat pobudo, da se v naslednjih obdobjih zaradi e-mobilnosti, zaradi varovanja okolja in pomoči ljudem ponovno uvede sofinanciranje električnih koles, ste mi poslali pozitiven odgovor in da bo vključeno v naslednje leto prek vašega sklada, ki ga imate za tovrstne potrebe. In celo ko sem vam dal dodatno pobudo, da naj se posebej upošteva ljudi z gibalnimi motnjami, torej invalide, ste odgovorili na dosti neobičajen način, da je ideja dobra, vendar da naj napišem nekaj bolj konkretnega, če imam kakšen konkreten predlog. Tu bi vas rad informiral. Saj verjamem, da tega še niste dobili v svoje roke, ker je bilo pred nekaj dnevi poslano v vašo smer. smer. Kontaktiral sem tako zvezo invalidov Slovenije kakor zvezo paraplegikov in dobil tudi njihov predlog. Na vašo pobudo sem torej pripravil v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije in tudi ob soglasju zveze invalidov konkreten predlog.

bi si dejansko želel, da bi ta projekt pozitivno izpeljali, vključno z invalidi. Zakaj vključno z invalidi? Zato ker smo vsi skupaj v letošnjem letu na področju invalidov pa bili uspešni. Soglasno smo kot drugi v Evropi – mislim, da smo bili drugi – sprejeli slovenski znakovni jezik v slovensko ustavo in kot prvi na svetu smo priznali poseben status ljudem, ki jim je najtežje, to so gluhoslepi, in jim priznali njihov jezik. To je korak naprej.

kar je prav tako dobro. Nismo še uspeli, sam si želim, da bi uspeli, da bi končno ponovno uvedli sistem priznavanja poklicnih bolezni. Mi vsako leto pustimo na cedilu 700 do 800 ljudi že 30 let, in če naredimo še tole, da prek vašega sklada pridemo do dodatnega sofinanciranja električnih pogonskih koles za invalide, naredimo še en korak naprej. To ni takšen korak, da bi si politične stranke pripenjale zaslugo, ampak pomagamo ljudem, ki jim je najtežje. Zakaj bom glasoval za interpelacijo? Videli ste, da sem odprl štiri točke, nobena ni bila takšna, da bi bil namen, da se prepiramo, ampak da nekaj naredimo. Interpelacijo bom podprl seveda zaradi vsega dogajanja okoli vode, tudi tega prikritega amandmaja, ki smo ga v nekaj urah razkrinkali in umaknili pri zakonu o gradnjah. Enostavno niste, vsaj tako, da bi jaz to videl, zadosti učinkovito zanikali, dokazali, da je lažna beseda, kako se pritiska na sodnike, če je vam v interesu. Jaz vem, da je to stara zadeva. Jaz se tudi zavedam, da v bistvu lahko tukaj sodimo o delu, odkar ste minister. Ampak problem te države je tako in tako, da se demokratične vrednote skušajo rušiti. Problem te države je tudi v tem, da se enostavno ne razume zadosti, da so tri veje oblasti – ob tem, da je medsebojno ravnovesje – dolžne druga drugo podpirati, ne pa izpodjedati. To je za demokratični razvoj katerekoli države, zlasti pa države, ki je tako mlada in še nima zelo ukoreninjene demokratične tradicije delovanja, zelo nevarno.

pomoči pri nabavi električnih prevoznih sredstev za invalide, je odvisno tudi od vas, spoštovani poslanec. To je odvisno tudi od vas. Kajti če me boste danes ali pa jutri zjutraj boste pač morali z drugim pogovarjati. In vi ste nagovorili mene. Tako da dobra pot k temu je to, da ne podprete interpelacije, če želite od mene izvedbo tega ukrepa. Tako da je vaš nastop malo kontradiktoren – od mene nekaj pričakujete, hkrati boste pa glasovali za mojo razrešitev. Lahko vam pa dam zagotovilo, da bom zelo benevolentno pogledal ta predlog, ki bo prišel s strani invalidskih organizacij, in mislim, da je prav, da omogočimo invalidom tudi na ta način lažje življenje in s tem tudi delno prispevamo k varstvu okolja. Hvala.

Ampak na koncu se pa zavedam, da je politična aritmetika v tem državnem zboru pač takšna, kakršna je, in da ni velike možnosti, da bomo uspeli, da bodo tile vaši podporniki glasovali za to, kar je potrebno. Naštel pa sem v bistvu štiri projekte, ki v resnici niso projekti politike, političnih strank, pomembni so za Slovenijo, za invalide in za slovensko okolje. Mislim, da ni nič napačno, če povem štiri projekte, ki so. Kakršnakoli bo sestava naslednjega ministrstva, ali boste vi minister ali bo, ne vem, vaša gospa državna sekretarka, če bo slučajno izglasovana interpelacija, prevzela vaše delo ali pa kdorkoli četrti, si pa želim, da v štirih projektih, ki so pomembni, nekateri zaključijo svoje delo. Pa ne zato, ker so pomembni meni kot Dejanu Židanu, pa ne zato, ker so pomembni samo Socialnim demokratom, zato, ker so koristni za slovensko družbo. Zato sem jih naštel. Pa če pogrešate, da mogoče nisem govoril s preveč

nekoliko bolj previdni. Ker je to edina možnost, da Slovenijo ponovno normaliziramo. To je pa tisto, kar kot država nujno potrebujemo. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Matjaž Nemec, pripravi se gospod Janez Moškrič. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani minister, dober večer! Tako kot je končal moj kolega Dejan Židan – gotovo se Zemlja z vašim odhodom ne bo nehala vrteti. Prepričan sem, da bo marsikdo za vami, ko bo prišel na vaše mesto, opravljal delo še nekoliko bolje od vas. Mogoče nekoliko bolj transparentno, z večjim občutkom za okolje in mogoče tudi za ljudi. Ker seveda, tisto, kar nas dela ljudi, so vsi podsistemi in sistemi v državi, ki smo jih skupaj vsi, levi, desni, v preteklosti gojili, v prihodnosti upam, da jih bomo še naprej gojili. Kajti človek je kar zbegan ob tem, kako so vidni predstavniki treh vlad Janeza Janše v obdobju od leta 2004 do danes znižali kriterije razumevanja, občutka za vladavino prava, za tisto, kar je moralno ali pa politično ali kazensko odgovorno. Nikdar ne bom pozabil, v prvi Janševi vladi je bil nek sekretar na ministrstvu za delo, ki ste ga vi v drugi vladi potem pokrivali in zastopali, in je moral odstopiti že samo zaradi tega, ker je v istem stavku, v besedni zvezi uporabil besedi upokojenci in matilda. Zanimiva mi je ta primerjava z današnjim doseženim občutkom za odgovornost, ki ga uteleša Janševa vlada. Spoštovani minister, z vsem dolžnim spoštovanjem, vi ste del tega in kar veliko se je nabralo tudi na vaši poti, ne samo iz posnetkov, iz katerih je razvidno, da napeljujete k utaji davkov. Tisto, kar me bega, spoštovani minister, je kredibilnost, ki jo politiki izgubljamo zaradi izjav, kot je bila vaša z 19. 10. »Posnetek je lepljenka,« ste rekli, »s Petanom se nisem pogovarjal o poslovnem sodelovanju.« Nekaj dni kasneje, to je 4. 11., ste rekli: »Posnetek je avtentičen.« Vas citiram, spoštovani minister. Danes ste se pa ponovno izrekli v Državnem zboru, to je 17. 12., da je posnetek lepljenka in da posnetek ni pristen. Človek izgubi občutek za razsodnost, ko spremlja te vaše izjave. Razumem, da ste na eni strani lahko zbegani, kajti ti posnetki niso za nikogar dobrodošli, tudi za nas iz opozicije ne, nihče vam tega ne želi. Tudi mi smo slišali informacije o tem, da se v SDS pogovarjate, da mogoče vam je pa nekdo iz druge mreže SDS to podtaknil, kar popolnoma lahko dopuščamo, kajti nemogoče je priti na sled nekim posnetkom, ki so stari toliko let. Moram reči, sem vseeno presenečen nad vehementnostjo vajinega pogovora na tem posnetku, ampak to niti ni toliko bistveno. Spoštovani minister, vi ste pomemben del neke politike, ki prezentira v povprečju 20 % naše populacije, ki na nek način z zgledom tudi svojim otrokom, vnukom, sorodnikom kaže, kakšen naj bi kot družba, ne glede na to, da smo družba razlik, kar je pomembno, imeli imeli odnos do družbene lastnine, v končni fazi do sočloveka. A dandanes nam je čisto vse dovoljeno. To, kar se dogaja v političnem komuniciranju z vaše strani kot nosilcev politične moči, je nedopustno. In vi ste v centru tega viharja. Gotovo ne center, kajti zame sta predsednik Janša in gospod Hojs nedosegljiva nedosegljiva s tega vidika. Ampak, spoštovani minister, vi ste polni izkušenj. Vi ste večkrat v politiki in še večkrat v gospodarstvu delovali mnoga leta

nad tistim, kar bi moralo biti družbenopolitično odgovorno upravljanje družbenega premoženja. In jaz sem prepričan, da nismo vsi isti. Jaz sem več kot prepričan. Tisto, kar je pomembno v tem, je, da poskušamo ohranjati tisto trohico dostojanstva, ki ga kot politiki še sploh gojimo. Kajti zaradi vaših izjav in vašega početja z vidika položaja moči dejansko predstavljate obraz celotne slovenske politike in posledično tudi družbe in tega, kar je danes dovoljeno, sprejemljivo, in ne govorim samo o družbenem upravljanju. Spoštovani minister, če se vrnemo v tisto obdobje, ko je nek sekretar odstopil samo zaradi tega, ker je v isti besedni zvezi oziroma stavku uporabil upokojence in matildo, ste bili v tistem obdobju, ko se je dogajal tisti sestanek o prodaji Mercatorja, Dela, Pivovarne Laško, v Kabinetu predsednika Vlade avtor ključnega zakona, to je Zakona o prevzemih, ki je omogočil prevzemanje podjetij prek menedžerskih odkupov na način, da so menedžerji prejeli kredite, zavarovane s prevzetimi podjetji. Mi vam očitamo 34 milijonov davkov, dejansko ste z nagovarjanjem vi prepričevali nekoga, da jih naj ne plača in da bi bila država pri tem prikrajšana. Govorimo o veliki vsoti denarja. Govorimo na primer o 850 evrih dodatka za 58 tisoč žensk z najnižjimi pokojninami ali pa o celotni štipendiji za 25 tisoč študentov. Govorimo o enem velikem slovenskem mestu za naše razmere. Ali pa minimalna plača za 46 tisoč zaposlenih ali pa celotna najemnina za 8 tisoč družin. O tem se vi pogovarjate z gospodom, da ne bom govoril tako kot vsi o nekih glupih davkih, ki naj jih ne bi bilo potrebno plačati. Spoštovani, nismo vsi isti in nekateri vseeno verjamemo v dobro korporativno upravljanje brez političnega mešetarjenja. Ampak ob tej zmedi, ki nastaja v času tretje Janševe vlade, ima človek občutek, da nekateri privilegirani v naši državi praktično lahko počnejo vse. Tudi, spoštovani minister, če ni kazensko pregonljivo to, da ste Petrolove delnice kupili v času pred liberalizacijo trga goriv, bi bili v marsikateri državi, seveda pod okriljem mreže OECD, v kateri smo, primorani odstopiti že samo zaradi svoje osebne integritete, in še več, zaradi integritete stranke, ki jo vi predstavljate. Ampak kot že rečeno, danes smo pri nas skregani z vso logiko in dejansko se ustvarja občutek, da je dovoljeno vse. 670 tisoč je bilo tistih, ki so vam dejansko, v populističnem jeziku rečeno, pokazali rdeči karton za upravljanje z vodami. Vi ste predlagali zakon, ki ga je ljudstvo s pomočjo organiziranih društev in organizacij, tudi politike, dejansko sesulo v prah kot, se opravičujem, še nikomur do zdaj. Dejansko še nismo imeli referenduma, ki bi na tak način pokazal politiki, da ne upravlja pravilno z našo državo,

zgolj iz dostojanstvenosti odstopil pri tako močnem ne-ju, kot so ga bili državljanke in državljani izrekli letošnjega poletja. Tisto, kar me gane – da postaja to del kulture ne samo vaše stranke, ampak tudi sorodnih strank, kot je Nova Slovenija – je današnja odločitev Nove Slovenije, kljub temu da se je javno izrekla, da ni deležna vaše podpore, z izmikanjem pri glasovanju prav to podporo izrekla. Ali torej kot politiki sploh še komu odgovarjamo? Ja, spoštovani Horvat, vas nagovarjam iz Nove Slovenije pri popolnoma nedojemljivem početju, ki ga ravnokar izvajate, in podpirate to destruktivno vlado. Ne vem več, kje sploh imate oprimke, da lahko nagovarjate ljudi z ideologijo, ki naj bi jo vi sami predstavljali. Spoštovani, zgodila se je pomembna podnebna konferenca v Glasgowu v času, ko je Republika Slovenija predsedovala Evropski uniji. To, kar me žalosti v danih okoliščinah, je, da ne predsednik Vlade ne vi ne vsi odgovorni niste imeli ne predsednik Vlade ne vi ne vsi odgovorni niste imeli občutka odgovornosti kakršnegakoli sporočila, ki bi ga dali slovenski javnosti, evropski javnosti in svetovni javnosti glede na dogodek v odnosu do okolja, ki ga dejansko prezirate. Do okolja, minister, ja, do odnosa do okolja. Do ekologije. To, kar vaši strankarski kolegi, sam predsednik Vlade utemeljujejo kot globalno pregrevanje, da je del neke zgodovine našega človeštva, še več, našega planeta, znanstveniki utemeljujejo, da ni tako. Praktično vi – in vam govorim, ker ste minister, pristojen tudi za to področje – lahko zanikate z vso vehementnostjo, da ni tako. In ja, minister, v dnevih, ko je potekala podnebna konferenca v Glasgowu, se je predsednik Vlade Republike Slovenije, ki je predsedovala Evropski uniji, hecal na Twitterju na račun odnosa do ekologije. Lahko preverite. To me žalosti, kajti predsednik ni samo predsednik iz SDS, ampak prezentira tudi moj odnos in odnos državljanov Republike Slovenije do okolja, s katerim se tako radi hvalimo. In mi je prav žal, kot minister za okolje in prostor nisem prepričan, da ste na strani okolja. Ste pa verjetno bolj na strani tistega dela prostora, ki se gradi, in še ta del je verjetno posvečen samo tistim, ki so na nek način privilegirani, da lahko to počno.

pripravili program, ki se zavezuje k prenehanju teh praks in uveljavljanju najboljših načel korporativnega upravljanja, da se take zgodbe, kot se je vam zgodila, ne bi več ponavljale v naši družbi. Tudi politika naj bi družbeno upravljanje razumela odgovorno, ne pa kot plen. Namreč, verjamemo, da je mogoče tako doseči krepitev gospodarskega potenciala, najboljše mrežne razvojne učinke in modernizacijo naše infrastrukture z aktivnim upravljanjem državnega in finančnega premoženja. Spoštovani, temeljna usmeritev celotne politike in družbe bi morala biti odgovorno lastništvo. In to govorim kot politik, ki bi to odgovornost rad prenesel predvsem tistim, ki ste nosilci politične odgovornosti, če ne drugega nas k temu zavezujejo zakonske podlage, kot je Zakon o SDH, ali pa seveda najboljše prakse iz držav OECD, organizacije, katere ponosni del smo Tisto – in s tem bom tudi zaključil – kar me ob vsem tem bega, so, spoštovani minister, vaše nekonsistentne izjave in obnašanje ob razkritju dogodkov izpred 14 let, še bolj pa bega tisto, kar zapuščate kot dediščino za naše zanamce v odnosu do okolja, v odnosu do vode, v odnosu do vsega tistega, kar nas še dela ljudi in predvsem kar dela nas ponosne državljanke in državljane v državi, kjer se tako radi promoviramo kot zelena turistična destinacija.

srebrnine, če smem tako reči, in seveda predvsem, da smo pokončni pri obljubah, ki jih damo državljankam in državljanom, še posebej ko govorimo o lastnih vrednotah, tako kot je bilo obljubljeno s strani vašega koalicijskega partnerja v odnosu do podpore danes vam. Želel bi si, da bi na okolju zavladal nek drugačen pristop, in upam, da vas bo zamenjal nekdo, ki bo vsaj okolje obravnaval drugače kot vi in s tem pokazal vsem nam, kakšna bi lahko bila naša skupna prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa.